Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade gospe Tini Heferle, državni sekretarki Ministrstva za notranje zadeve. **TINA HEFERLE Gospa predsednica, še enkrat hvala za besedo. S Predlogom zakona o spremembi Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem, se predlaga sprememba prvega odstavka 3. člena Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih. spremembo Zakona o državni upravi, ki je bila sprejeta leta 2021, je Ministrstvo za notranje zadeve postalo upravljalec nepremičnin na območjih vseh mejnih prehodov. Vse pristojnosti v zvezi z investicijskimi vlaganji so tako prešle na MNZ, zaradi česar je le-to tudi pooblaščen investitor gradnje mejnih prehodov v smislu, kot ga določa zakon. Predlagatelj sicer ustrezno ugotavlja, da je treba uskladiti normativne podlage, vezane na upravljanje nepremičnin in objektov na območju mejnih prehodov, in je v zvezi s tem potrebna sprememba prvega odstavka 3. člena Zakona, s katero se bo dosedanji investitor graditve mejnega prehoda, to je ministrstvo, pristojno za upravo, nadomestil z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, vendar pa je Vlada Republike Slovenije ugotovila, da je potrebna celovita presoja in posodobitev zakona z vidika sedanjih razmer, zato bo sama pripravila predlog sprememb tega zakona. Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije ne podpira Predloga zakona o spremembi Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih, in kot že rečeno, predvsem glede na to, da je že jasno, da bo predmetni zakon potrebno v kratkem novelirati, je stališče Vlade, da se pripravi le ena novela, dobronamerno, predvsem z vidika preglednosti pravnega reda v naši državi. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Gospa dr. Vida Čadonič Špelič, izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Že sama predstavnica Vlade je povedala, da je treba nekaj narediti s tem zakonom, ker v tem trenutku obstaja pravna praznina, kot razumemo. Ker je do sedaj veljavni člen zakona o javni upravi veljal do 1. januarja 2022 in ker Vlada še ni pripravila zakona, v Novi Sloveniji podpiramo ta zakon. Ker le govori o varnosti naše meje. Če bo pa Vlada pripravila bolj celovit zakon, se bomo takrat odločali tudi o tistem zakonu, in če bo potrebno, podprli tudi tistega. Da ne bi bilo pravne praznine, pa ta zakon v tem trenutku podpiramo. Hvala lepa.

Spoštovana predsednica, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Pri zakonu o graditvi objektov na mejnih prehodih gre za predlog, identičen tistemu, ki so ga v času prejšnje vlade pripravili na pristojnem resornem ministrstvu, sedaj pa ga je, kot da gre za njihovo idejo, vložila Poslanska skupina SDS. Na tem mestu ne želim ponavljati historiata predmetne zakonodaje, ki je urejala oziroma ureja gradnjo mejnih prehodov, dejstvo pa je, da smo zaradi vstopa v šengensko območje rabili bolj fleksibilne postopke tako pri urejanju prostora kot tudi pri graditvi mejnih objektov. Slednjo zakonsko materijo smo kasneje premestili v tako imenovano sistemsko zakonodajo, še vedno pa so ostale v veljavi določbe, ki so na podlagi dejstva, da je mejni prehod infrastrukturni objekt državnega pomena, torej javna infrastruktura v javnem interesu in v javno korist, omogočale razlastitve in kasneje tudi urejanje teh lastninskopravnih razmerij na območjih mejnih prehodov. Investitor graditve mejnih prehodov je bilo vseskozi ministrstvo, pristojno za javno upravo, ki je seveda skrbelo tudi za omenjene postopke pridobitve lastninske pravice na nepremičninah na območjih mejnih prehodov. Leta 2021, torej lansko leto, in sicer v mesecu marcu, pa je prišlo do reorganizacije delovnih področij ministrstev. Sprejet je bil namreč Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi, v okviru zakonodajnega postopka pa je bil sprejet tudi amandma za nove prehodne določbe 5. člena, s katerimi je Državni zbor določil, da v obdobju do 1. januarja 2022 Ministrstvo za notranje zadeve postane upravljavec nepremičnin na območju mejnih prehodov. Ne glede na prejšnji odstavek Ministrstvo za notranje zadeve ne postane upravljavec naslednjih nepremičnin: nepremičnin, ki imajo status infrastrukture po drugih predpisih, in nepremičnin, ki so nujne za opravljanje javnih nalog, povezanih s to infrastrukturo, razen mejnih prehodov. V obdobju do 1. januarja 2022 Ministrstvo za notranje zadeve postopno postane upravljavec nepremičninskega premoženja iz prvega odstavka tega člena in prevzame zaposlene, začete investicije, finančna sredstva ter arhivsko in dokumentarno gradivo, povezano s tem premoženjem, po časovnem zaporedju, ki ga s posebnim dogovorom določita Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za notranje zadeve. Predlagana sprememba zakona je torej posledica omenjenih prehodnih določb novele Zakona o državni upravi, potrebna pa je zato, da se tudi v Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih implementira omenjena reorganizacija in torej jasno in nedvoumno določi, da bo oziroma da je Ministrstvo za notranje zadeve upravljavec nepremičnin na območju mejnih prehodov oziroma pooblaščeni investitor v smislu 3. člena tega Zakona, ki je doslej določal: »Investitor graditve mejnega prehoda je Republika Slovenija. Naloge investitorja za Republiko Slovenijo opravlja ministrstvo, pristojno za upravo.« Zato v Poslanski skupini Svoboda tega predloga zakona ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Še Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, gospod Anton Šturbej. Prosim. **ANTON Hvala za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! Danes v prvi obravnavi obravnavamo predlog spremembe Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih. Novela Zakona o državni upravi iz leta 2021 je v 5. členu določila, da v obdobju do 1. januarja 2022 Ministrstvo za notranje zadeve postane upravljavec nepremičnin na območju mejnih prehodov. Ministrstvo za notranje zadeve je postalo upravljavec nepremičnin na območju Hvala. Ministrstvo za notranje zadeve je postalo upravljavec nepremičnin na območju vseh mejnih prehodov, zato so vse pristojnosti v zvezi z investicijskimi vlaganji prešle na notranje ministrstvo, zaradi česar je le-to tudi pooblaščeni investitor gradnje mejnih prehodov v smislu, kot ga določa veljavni zakon. Predlog nima finančnih posledic za državni proračun ne za druga javnofinančna sredstva. Predlog zakona je tudi pomemben za področje varnosti. Varnost je ena najpomembnejših vrednot v naših življenjih. Zavarovanje zunanje meje in upravljanje z migracijami je za zagotavljanje varnosti nujno. Zato je potrebno narediti vse, da se ustrezno zavarujemo in da bomo varna država. Vlada Republike Slovenije je napovedala odstranitev ograje oziroma tehničnih ovir na meji s Hrvaško, kar je nerazumen ukrep, ker se je v zadnjem obdobju povečalo število nezakonitih prehodov meje. Število ilegalnih migracij v primerjavi z enakim obdobjem lani se je povečalo za 85 %. Zato je pomembno, da se na obmejnih občinah ob meji s Hrvaško nameni pozornost varnosti tamkajšnjih prebivalcev. Glede na navedeno v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagamo rešitve, za katere predlagamo, da jih v prvi obravnavi podprete. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. K razpravi ste prijavljeni smo vi, gospod Anton Šturbej. Boste še kaj povedali? Mogoče toliko, da sprememba zakona o graditvi na mejnih prehodih ni samo v korist dela policije na mejnih prehodih in varovanja meje in vseh ostalih postopkov, ki se na mejnih prehodih izvajajo. izvajajo. Je tudi v tem smislu, da se Ministrstvo za notranje zadeve ukvarja potem tudi z

v smislu, da se malo poenostavlja oziroma omogoča boljše pogoje za delo z državljani, ampak tudi, da se omogočajo boljši pogoji in uvid za zaposlene na mejnih prehodih. To pomeni tudi za tisti čas, ki ga namenjajo za svoje potrebe. S tega stališča mislim, da je dobro, da Ministrstvo za notranje zadeve na mejnih prehodih samo določa, v katere objekte bo investiralo oziroma jim namenjalo investicijski denar. Toliko.

pripraviti še eno novelo tega zakona, in je zgolj in samo naša previdnost oziroma dobronamernost v tem, da se ne prenormira zakona, da se ga ne naredi nepreglednega, ker to škoduje tudi preglednosti pravnega reda. Ocenjujemo, da je zdaj bolj smotrno to novelo zavrniti in potem sprejeti tisto bolj obširno novelo, ki jo bo predlagala Vlada oziroma pripravila Vlada. To je tisti razlog. Če je bil pri prejšnji točki razlog, da se zakona ne da tako zelo dobro popraviti, da bi bil sprejemljiv, je pač pri tej točki

Hvala. Predstavnici Vlade bom malo olajšal situacijo pa bom poskrbel za ustrezen prevod, ki ga bo razumel navaden državljan. Najprej pa želim pokazati, za kaj sploh v resnici gre. To je ta silna sprememba zakona, o kateri govorimo. V resnici je bila dana dobronamerno, z enim samim namenom da se prepreči, da bi prišlo do kakršnihkoli pravnih težav. Kajti izvršilna veja oblasti za vsako svoje dejanje potrebuje zakonito podlago. Parlament ne, izvršilna veja oblasti pa potrebuje podlago, oba sta seveda zavezana ustavi. Tisto, kar je problem, je to, da je potekel nek zakon, ki je bil vezan na rok, in se je pojavila pravna praznina. Lahko bi celo govorili o določenem neskladju, odvisno, kako tolmačimo te stvari. Ampak zadeve niso ustrezno urejene v slovenskih predpisih. Treba je definirati, kdo je pristojen, in to smo s tem predlogom zakona želeli narediti. To je minimalna sprememba, popolnoma nepolitična je. Sami tisti, ki s tem delajo, so prosili, da se to čim prej uredi, in želeli smo ponuditi roko, povsem dobronamerno. Ta koalicija je neskončno veliko imela povedati o tem, da pričakuje sodelovanje opozicije, ko opozicija nekaj vloži, se pa iz prestižnih razlogov to zavrne. Pustimo zdaj vse velike besede, prevod v slovenščino tega, s čimer se je zdajle tako mučila uboga predstavnica Vlade, je dokaz, da gre samo za prestiž. To je čisti nesmisel, da se ta zakon zavrne. Nima nobenih političnih, posebnih dimenzij, nič se ne skriva za njim, ampak se samo ureja stvar,

ja ne bi prišlo do kakršnihkoli negativnih posledic, ki jih na koncu koncev zmeraj plačamo državljanke in državljani. Da se to zavrne, je čisto navaden prestiž. Žal mi je, da je to tako, ampak očitno gre za to, da se na ta način pokaže pravi obraz. Vendar poslej, lepo prosim, ne več govoriti o tem, da pričakujete tvorno sodelovanje opozicije. Če to zavrnete, potem pa res nima več kakršnokoli govorjenje o sodelovanju z vaše strani prav nobenega smisla. Gre za pravno praznino, za nekaj, kar je treba urediti zaradi pravnega reda in zaradi možnih negativnih materialnih posledic. Vi pa to v tem trenutku

lepa. S tem zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 29. junija, v okviru glasovanj. S tem prekinjam

je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo.

Hvala lepa. Dosedanja ureditev Zoisovih štipendij je diskriminatorna do športnikov in šahistov, ki dosegajo odlične učne rezultate in so hkrati izjemni športniki in šahisti. Zakon o štipendiranju je v preteklosti zaostril pogoje za pridobitev Zoisove štipendije, tako da mora oseba, ki želi pridobiti štipendijo, izpolnjevati več pogojev: hkrati mora dosegati pogoje glede učnega uspeha, torej dosegati najvišje ocene, poleg tega pa še izkazati izjemni dosežek. Med izjemne dosežke po zakonu štejejo: najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev, prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev, priznanja za najboljše raziskovalne naloge, udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti, nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni, objava znanstvenoraziskovalne naloge ali znanstvenega prispevka v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju celotne Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni razstavi ali festivalu, najvišja mesta na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Poslanski skupini SDS menimo, da je dosedanja ureditev diskriminatorna do športnikov in šahistov, ki dosegajo učne rezultate in so hkrati izjemni športniki in šahisti. Zaradi svojih obveznosti, ki jih imajo s treniranjem, da lahko posežejo po medaljah na državnih in mednarodnih tekmovanjih, po navadi nimajo dovolj časa in možnosti, da bi se udeleževali še tekmovanj na drugih področjih. Če ob svojih športnih in šahovskih aktivnostih ne dosežejo še enega izmed zgoraj navedenih dosežkov, ne morejo pridobiti Zoisove štipendije niti če bi imeli povprečno oceno pet oziroma 10 in bili svetovni prvaki. To je nesprejemljivo, ker vrhunskim športnikom na ta način odrekamo možnost za pridobitev Zoisove štipendije. Popolnoma neutemeljeno je, da na primer dijak s povprečno oceno 4,9 ali študent s povprečno oceno 9, ki je hkrati tudi dobitnik športne medalje, ne more pridobiti Zoisove štipendije samo zato, ker se športni dosežek ne šteje kot izjemen dosežek. Na drugi strani pa lahko štipendijo pridobi oseba, ki ima ravno takšne ocene in je objavila umetniško delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni strokovni kritiki, ali je dosegla izjemni dosežek na področju poklicnega izobraževanja. S predlogom zakona želimo omogočiti, da poleg dosedanjih upravičencev Zoisovo štipendijo pridobijo dijaki in študenti z najvišjimi športnimi in šahovskimi dosežki, ki imajo hkrati tudi odlične učne oziroma študijske dosežke. V času, ko je bil v veljavi zakon, ki je omogočal pridobitev Zoisove štipendije, že če je oseba izpolnjevala le enega od pogojev, torej učni uspeh na podlagi visokih ocen ali izjemni dosežek, je bilo omogočeno, da so Zoisovo štipendijo lahko pridobili številni športniki. Tudi taki, ki v izobraževalnem procesu niso dosegali dobrih ocen. Po uveljavitvi predloženega zakona o štipendiranju to ne bo več mogoče, saj bosta morala biti oba pogoja izpolnjena, torej tako dobre ocene kot eno izmed prvih treh mest na tekmovanju najvišjega ranga. V SDS upamo, da bomo s tem zakonom pokazali, da želimo, da so lahko tudi mladi vrhunski športniki in šahisti Zoisovi štipendisti, da bomo s sprejetjem zakona pokazali, da cenimo mlade vrhunske športnike in jim želimo pomagati, da bomo lahko že v mladih letih veseli njihovih uspehov, in da bodo te štipendije del motivacije, da bodo lahko mladi vrhunski športniki in športnice dolga leta razveseljevali slovensko javnost s svojimi rezultati. V Poslanski skupini SDS predlagamo, da bi se zakon začel uporabljati za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024. Se pravi, v Slovenski demokratski stranki s tem predlogom želimo razširiti nabor tistih športnikov in šahistov, ki so upravičeni do Zoisovih štipendij. Zastopamo stališča, da je potrebno pogoje oblikovati na tak način, da je do teh štipendij upravičen čim širši krog državljank in državljanov, v tem primeru športnikov in šahistov. S podporo temu predlogu smo prepričani, da bomo lahko naredili pogoje za to, da bo da bo več mladih upravičenih do Zoisovih štipendij, s tem pa tudi finančno podpremo tiste, ki se trudijo tako v šolskih oziroma študijskih klopeh kot tudi pri svojem športnem udejstvovanju. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima kot prva Poslanska skupina Socialnih demokratov, gospod Soniboj Knežak. Izvolite. Hvala, predsednica. Spoštovane kolegice, kolegi! Ključni dosežek krovnega Zakona o štipendiranju, ki je bil leta 2013 sprejet, je bil ta, da je celovito uredil področje štipendiranja na način, da so vse štipendije, ki jih lahko prejmejo dijaki in študentje, zajete na enem mestu. Na ta način se je zagotovila več kot potrebna transparentnost in preglednost nad različnimi vrstami štipendij in pogoji za njihovo pridobitev. Obstoječi zakon tako ureja pet različnih štipendij, od državnih, kadrovskih in Zoisovih štipendij vse do štipendij za deficitarne poklice ali študij v tujini. Kljub temu da obstaja več različnih štipendij, pa je njihov osnovni namen isti z različnimi štipendijami država spodbuja mlade k izobraževanju, da dosežejo tisto izobrazbo, ki si jo želijo, s čimer si zagotovijo lažji vstop na trg dela in na koncu tudi najdejo ustrezno zaposlitev. Posebno mesto med štipendijami imajo Zoisove štipendije, ki so namenjene spodbujanju izjemnih dosežkov in ustvarjanju nadpovprečnih rezultatov na področju izobraževanja, raziskovanja, razvoja in umetnosti. Obstoječi Zakon o štipendiranju zahteva, da je za pridobitev Zoisove štipendije potreben izkaz, to je vsaj en izjemen dosežek in hkrati tudi odličen šolski ali študijski uspeh. Zoisove štipendije podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki sprejema vloge na podlagi javnega razpisa. S Zoisovimi štipendijami torej država prepoznava in podpira nadarjenost. Socialni demokrati ne nasprotujemo ideji, da bi bili do Zoisove štipendije upravičeni tudi v šoli uspešni dijaki ali študentje z izjemnim dosežkom na področju športa na državnih ali mednarodnih tekmovanjih. Glede na to, da vsebina Zoisovih štipendij posega na področja različnih ministrstev, od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kakor tudi na področje Ministrstva za kulturo, menimo, da bi bilo bolj primerno, če bi pristojno ministrstvo oziroma Vlada brez odlašanja in v čim krajšem možnem času pripravilo celovito prenovo sistema Zoisovih štipendij. Predlagana novela zakona se namreč nanaša zgolj na izjemne dosežke na področju športa, potrebna pa bi bila temeljitejša prenova sistema, o kateri bi se morala predhodno opraviti še široka javna razprava z vsemi zainteresiranimi deležniki, predvsem pa s samimi dijaki in študenti, ki jih ta zakon najbolj zadeva.

Pogoji za pridobitev Zoisove štipendije zadevajo kombinacijo učnega uspeha in izjemnih dosežkov. Med izjemne dosežke sodijo priznanja na tekmovanjih, raziskavah, objave, umetniška dela in tako dalje. Zato pobudniki spremembe in dopolnitve Zakona o štipendiranju predlagajo, da se med pogoje za pridobitev te štipendije šteje tudi najvišje športne in šahovske dosežke dijakov in študentov. Navaja se, da doslej športniki niso mogli dobiti Zoisove štipendije, ker da športni rezultati ne veljajo kot izjemen dosežek. Ta navedba ne drži, saj športniki lahko pridobijo Zoisovo štipendijo, samo ne na podlagi športnih dosežkov, ampak nekih drugih. Zoisova štipendija je namenjena dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja razvojne dejavnosti in umetnosti. Pogoj za pridobitev Zoisove štipendije je izjemen dosežek iz znanja, raziskovanja, razvoja ali umetnosti in ustrezna povprečna ocena. Zoisove štipendije so namenjene za nadarjene in tiste z izjemnimi učnimi uspehi in dosežki na področju znanja in ustvarjalnosti. Izjemni učni in ustvarjalni uspehi niso primerljivi z izjemnimi športnimi dosežki, saj gre za popolnoma druge kriterije ocenjevanja in vrednotenja. Težko bi vzpostavili enotne kriterije, po katerih bi oboje primerljivo ocenjevali, saj gre za dva različna svetova, tako rekoč. Sistem štipendiranja za športnike pa sicer že obstaja. Olimpijski komite Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Sloveniji vsako leto objavi javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji za posamezno šolsko oziroma študijsko leto. Pravilnik kot pogoj določa, da ima prijavitelj status perspektivnega mednarodnega ali svetovnega razreda kategoriziranega športnika po veljavnem Seznamu kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja OKS, ter je v obdobju od septembra preteklega koledarskega leta do avgusta tekočega koledarskega leta kot član državne reprezentance Republike Slovenije dosegel enega od športnih rezultatov. To so torej popolnoma drugi kriteriji. Za izjemne športne dosežke je treba postaviti ustrezne kriterije, če ti niso primerni, in za področje štipendiranja športa in športnikov z izjemnimi dosežki naj se to smiselno ureja, ne da se posega na področje ostalih

Spoštovani! Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju je eden izmed 27 zakonov, ki jih je na dan konstitutivne seje Državnega zbora vložila Slovenska demokratska stranka. Po besedah predlagateljev gre pri vseh omenjenih predlogih zakonov za rešitve, ki jih v prejšnji konstelaciji niso mogli izpeljati. Naj spomnim, da so identičen predlog novele Zakona o štipendiranju stranke prejšnje koalicije, tudi Slovenska demokratska stranka, v zakonodajni postopek vložile že 20. oktobra lani, ko so imele večino v Državnem zboru. Kljub temu novela v prejšnjem mandatu ni bila obravnavana, kar kaže na to, da ni bilo zadostne politične volje, da bi se rešitve sprejele. Po našem mnenju je novela preveč nedorečena. Predlagana zakonska ureditev namreč širi nabor upravičencev za pridobitev Zoisove štipendije, med katere uvršča še vrhunske športnike ter šahiste, za takšno večanje števila konkurentov pa ne zagotavlja dodatnih sredstev iz proračuna. Posledično bo na voljo manj sredstev za spodbujanje doseganja izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanja družbenega prispevka na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti, to pa ne sme biti namen predloga zakona. Izpostaviti velja tudi stališče Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije iz aprila letos, ki zakonu sicer ne nasprotuje, a opozarja, da bi večje število vlog za pridobitev štipendije ob nespremenjeni kadrovski zasedbi privedlo tudi do podaljšanja postopkov odločanja o prejemnikih Zoisove štipendije. Zoisove štipendije so po Zakonu o štipendiranju primarno namenjene spodbudam za dosežke na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Spodbude na področju športnih dosežkov bi bilo zato bolj smiselno urejati na pristojnem ministrstvu v okviru ukrepov na področju športa, kjer naj se natančneje opredeli tudi področje izjemnih dosežkov v kolektivnih športih. Iz navedenih razlogov v Poslanski skupini Svoboda sklepa, da je predlog novele primeren za nadaljnjo obravnavo, ne bomo podprli. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Izvolite, gospod Andrej Hoivik. Spoštovana podpredsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovani! Šah je več kot namizna igra, je strateški šport mislecev, vendar pa je trenutna zakonska ureditev za nagrajevanje teh mojstrov diskriminatorna. Prav tako je diskriminatorna tudi do vrhunskih mladih športnikov. Namreč če ti mladi ob svojih šahovskih in drugih športnih aktivnostih ne izpolnjujejo še enega od zakonsko zahtevanih izjemnih dosežkov, ki so opredeljeni v trenutnem Zakonu o štipendiranju, ne morejo pridobiti Zoisove štipendije niti s povprečno oceno pet, to velja za dijake in dijakinje, niti z oceno 10, to velja za za študente in študentke, tudi če osvojijo zlato medaljo s svetovnega prvenstva. Nabor upravičencev za pridobitev Zoisove štipendije po novem obsega tudi kategorizirane športnike, kamor v skladu z določbami Zakona o športu sodijo tudi šahisti. V Slovenski demokratski stranki smo vedno podpirali šport, vedno smo podpirali naše mlade, nadobudne športnike, ki dokazujejo svojo vznesenost, svojo energijo vsak dan. Zagotovo se vsi spominjamo športnih dosežkov Janje Garnbret – GOAT, najboljše plezalke, ki je osvojila kar dve zlati medalji oziroma ki je osvojila eno zlato medaljo, vendar je bila prva v tej športni disciplini, in lahko bi še naštevali. Zdi se nam, da je skrajni čas, da tudi športne dosežke uvrstimo kot pomembne dosežke in mlade, ki so poleg športne aktivnosti tudi pametni, ki dosegajo vrhunske ocene v srednji [šoli] kasneje na faksu, nagradimo s Zoisovo štipendijo. Kot smo dokazali tudi v Slovenski demokratski stranki v prejšnjem mandatu, ko smo vodili Vlado, v katerem smo znatno povečali nagrajevanje slovenskih olimpijcev in olimpijk s povečanjem nagrad za osvojene medalje, tudi s tem predlogom novele Zakona o štipendiranju sledimo temu, da se bo slovenski šport razvijal in da bodo tudi naši mladi ob tem ustrezno nagrajeni. Zato bomo seveda v naši stranki ta predlog zakona podprli vsaj v tem prvem branju in to priporočamo tudi ostalim. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite, gospod Jožef Horvat. Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Drage kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji se zavedamo, da mladi niso le naša prihodnost, ampak predvsem naša sedanjost. Mladi so nekaj posebnega. Vedo, da potrebujejo okolje, v katerem razvijajo svoje talente in pokažejo svoje znanje. Prav je, da jih skozi pot in dobo odraščanja spodbujamo in njihove dosežke, ki so največkrat plod vztrajnosti, odpovedovanja, padcev, učenja in želja, podpremo in jim vsaj prek štipendijske sheme finančno nekoliko olajšamo njihovo pot. Telesna kultura in vrhunski šport v vseh življenjskih obdobjih podpirata zdrav duh v zdravem telesu, mens sana in corpore sano. Vlaganje države v telesno kulturo, razvoj talentov in športno infrastrukturo je vlaganje v zdravo prihodnost naroda in državljanov. Prav zaradi tega smo, drage kolegice in kolegi, v prejšnjem mandatu sprejeli poslanski zakon o investicijah v športno infrastrukturo. športno infrastrukturo ne samo v Ljubljani in drugih večjih mestih, ampak tudi in predvsem na podeželju. Današnja sprememba Zakona o štipendiranju prinaša prav to – da se med izjemne dosežke, ki jih lahko uveljavijo dijaki in študentje za pridobitev Zoisove štipendije, po novem štejejo tudi najvišja, poudarjam najvišja mesta na področju športa na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Šport je tudi izobraževanje in vključevanje. Prek športa se naučimo ekipnega duha, poštenosti, discipline, obzirnosti in volje do truda, do napora. Tako za starejše kot mlajše je šport zdrav način življenja. V enaki meri se zavzemamo za široko ponudbo športnih dejavnosti in podpiranje profesionalnega športa. Slovenija vedno znova dokazuje, da smo narod vrhunskih športnikov. To želimo ohranjati, vendar ne v škodo kakovostnega in rekreativnega športa ter športa mladih. Skrbno in sistematično želimo podpirati tako športno pot vrhunskih športnikov kot tudi njihovo pripravo na življenje po končani športni poti. Predlagana sprememba zakona naj bi se začela uporabljati s šolskim oziroma s študijskim letom 2023/2024 in ne bo vplivala na razdelitev proračunskih sredstev v že sprejetih proračunih. Če pa Vlada ocenjuje, da se zakon lahko uveljavi že v prihodnjem šolskem letu, torej v jeseni, pa bomo v Novi Sloveniji tudi v imenu vseh izjemnih mladih športnikov to odločitev z veseljem podprli. Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati zakon soglasno podpira. Na tem mestu pa želim izraziti naše obžalovanje, da Vlada ni podala svojega mnenja o predlogu zakona. To je zelo močno sporočilo Vlade mladim in talentiranim športnikom. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu zakona. Kot prva ima besedo kolegica gospa Alenka Helbl. Izvolite.

predvsem Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije, so dosedanji pogoji za pridobitev Zoisove štipendije za vrhunske mlade športnike in šahiste in tudi uspešne dijake in uspešne študente diskriminatorni, saj morajo poleg najvišjih ocen dosegati tudi izjemne dosežke in hkrati posegati po najvišjih in vrhunskih rezultatih na državnih in mednarodnih tekmovanjih. No, za vrhunskimi dosežki mladega športnika stoji tudi znanje. Stoji znanje mladih, stoji znanje trenerjev, stoji znanje vseh, ki vstopajo v ta krog, ki tvori uspeh. S tem predlogom širimo nabor tako dosežkov mladih kot tudi nabor upravičencev za pridobitev Zoisove štipendije, kar lepo piše v 21. in tudi 24. členu predlaganih sprememb. 21. člen pravi: »Zoisova štipendija je namenjena dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.« Ta člen se torej zdaj spreminja in se dodaja še šport. Jaz sem prepričana, da vsi tisti, ki smo kadarkoli v življenju imeli stik z mladimi, ki so se uspešno spopadali z delom v šoli in hkrati tudi trenirali in ob tem dosegali izjemne rezultate, garali, dobesedno, zjutraj, opoldne, zvečer, na treningih, na tekmovanjih, razumemo to. Vedno znova je bilo vprašanje: »Ne morem doseči, ne morem pridobiti Zoisove štipendije zaradi tega, pa sem uspešen v šoli, imam povprečje 4,6 4,6 ali pa 9,3. Ne morem doseči tega, zato ker za določene stvari enostavno zmanjka časa.« Ti mladi vrhunski športniki bodo kasneje del naše družbe in bodo dali svojo dodano vrednost s svojim znanjem tudi na svojem poklicnem področju. in prepričana sem, da boste tudi v koaliciji prepoznali ta pomen za naše mlade dijake, študente in športnike, ki bodo izjemno veseli te dodatne priložnosti za pridobitev štipendije. Prepoznajmo v tem to, kar bo dobro za družbo, za prihodnje in da bo ta dodana vrednost pomembna tudi za vse nas. Hvala lepa.

športnih dogodkih vihrajo slovenske zastave. In da mladi do tega pridejo, da pridejo do vrhunskih rezultatov, se mora njihova športna pot začeti že zelo zgodaj. Zato je država dolžna ustvarjati pogoje in jim pri tem pomagati, ne da pogosto vsa finančna pomoč visi na starših, ki seveda vlagajo v svojega otroka. Večinoma to Večinoma to niti ni problem in starši to počnejo z veseljem, je pa prav, da k temu pristopi tudi država, da ustvarja okolje, v katerem bodo lahko mladi razvijali svoje tudi športne talente in morda v naslednjem koraku vrhunski športniki, za katere bomo navijali na olimpijskih igrah in na drugih dogodkih. Predlog, ki je predlagan iz Poslanske skupine SDS,

sem bil imenovan že s strani kolegice iz Svobode, da sem mladi kolega. Zdi se mi primerno, da se tukaj vsi naslavljamo s kolegi, ampak vseeno ji toliko ne zamerim. Ob obravnavi tega predloga zakona, ki smo ga vložili v naši stranki, pa ja, bom rekel, sem lahko mladi kolega, imamo tudi mlado kolegico gospo Tacer, mladega kolega gospoda Žavbija. Zdi se mi, da si moramo vsi mladi prizadevati, da spodbujamo mlado energijo pri naših športnikih. S tem predlogom novele Zakona o štipendiranju s čisto kratko, netežavno dikcijo, iz treh členov je sestavljena, omogočamo, da bi v 24. člen veljavnega Zakona, ki določa te izjemne dosežke, med katere med katere se štejejo najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, sofinanciranih iz javnih sredstev, priznanja za najboljše raziskovalne naloge, nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni ter tudi umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo dve pozitivni strokovni kritiki, in tako naprej in tako dalje – zdi se mi, da pa športnikom, ki trenirajo dnevno, nekateri trenirajo celo zjutraj in zvečer, pred poukom, po pouku, s tem en dajemo napačen signal, če niso tudi oni opredeljeni v tem zakonu. S tem predlogom mi nekako to diskriminacijo odpravljamo, saj menimo, da vrhunski športnik lahko postane le, če ga država tudi pri tem podpira. Zoisova štipendija, tudi sam sem bil prejemnik te štipendije, omogoča prav to nagrajevanje, ne samo talenta na področju znanosti, raziskovanja, mi pač želimo sem uvrstiti še šport, ampak tudi bistrost, trdo delo. Kajti le z bistrostjo in trdim delom lahko dosežejo mladi, torej dijaki, dijakinje, študentje in študentke, tako visoko oceno, da lahko sploh kandidirajo za to štipendijo, torej Zoisovo, ki nagrajuje pamet, trdo delo in tudi še eno izjemno lastnost, ali je to s področja znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti. Mi v Slovenski demokratski stranki te veščine dopolniti še s športom in zato predlagamo, da se to umesti v ta zakon. Ob tem obžalujem, kot sem slišal iz vladne koalicije, da nasprotujete temu. Nekateri ste se izgovarjali, da bi se to moralo urejati drugje, v drugem zakonu, ki govori o športu. Nekateri ste dejali, da zaradi tega, ker je to spet ena zakonska izboljšava med temi 30, kolikor smo jih vložili v Slovenski demokratski stranki. Ampak kot smo vedno dejali in bomo še naprej zagovarjali, mi smo konstruktivna opozicija. Zdi se mi, da je pravi čas, da mlade nagradimo za njihovo delo, za njihovo požrtvovalnost. Na koncu dneva pa vsi navijamo za isti tim in takrat pa res ni političnih delitev. Ko pleza Janja Garnbret, vsi navijamo za Janjo, ko kolesari Tadej Pogačar, vsi stiskamo pesti za Tadeja Pogačarja, Luka Dončić zadene trojko, vsi vriskamo, ko zadene to trojko. Še enkrat apeliram predvsem na mlade kolege iz Svobode, tudi Socialnih demokratov, in tudi tudi kolega Kordiš ni toliko star, da ne bi bil mlad, da še enkrat premislijo, ali je ta predlog zakona res nevreden nadaljnje obravnave, kjer smo v Slovenski demokratski stranki pripravljeni na izboljšave. Kot pa je rečeno, za finančna sredstva ni potrebno skrbeti, zato smo tudi v končno določbo vpeljali dikcijo, da bi se ta zakon začel uporabljati šele za šolsko leto 2023/2024. Kot zagotavljate vi v vladni koaliciji, bo Slovenija še naprej prosperirala z vašo zakonodajno in davčno politiko, tako da mislim, da bodo tudi ta sredstva za te mlade nadobudne športnike zagotovljena. Jaz osebno bom absolutno ob glasovanju pritrdil temu predlogu zakona, ki vsem mladim športnikom daje

Hvala, podpredsednica. Dobrodošla menjava po štirih urah na tistem stolu. Škoda je, da Vlada ni podala svojega mnenja. Edini zakon, h kateremu ni podala, parlamentarna praksa je pač taka, da Vlada poda svoje mnenje, če že ne drugega, neka izhodišča, da vidimo, kakšen je razmislek oziroma v katero smer bo šlo, če se bo sama lotila teh sprememb. Večkrat smo danes slišali, da je to eden od 27 zakonov, ki jih je Slovenska demokratska stranka vložila že takoj prvi dan, se pravi 13. maja, ko je bila konstitutivna seja tega državnega zbora, da s tem tratimo čas temu državnemu zboru. Ampak jaz ne vem, kaj bi danes počeli, če te seje ne bi bilo. Včeraj, danes, jutri in v četrtek je seja Državnega zbora samo zaradi tega, ker smo mi vložili toliko predlogov zakonov. Če tega ne bi bilo, verjamem, da ne bi bilo ne seje ne odborov ne drugih aktivnosti Državnega zbora. Tudi jaz bi zdajle raje kje na Krku v kakšni senci ob plažis kolegi pil pivo, ampak pač imamo dnevni red, kakršnega imamo, moram biti tukaj in to zadevo je treba odpeljati. »Sredstev ni dovolj.« To enostavno ne drži, zaradi tega ker sredstva niti še niso predvidena, ker je ta zakon predviden, da bo veljal leta 2023 in 2024, v tistem šolskem letu. Pokaže pa ta razprava oziroma ta pripravljenost za nek tak zakon sprejeti ali nesprejeti predvsem to, kakšna velika razlika je med besedami na eni strani in dejanji na drugi. Govorim seveda o športu in njegovi povezavi s politiko oziroma o politikih, kako se vidijo predvsem v povezavi s športom. Predvsem takrat, ko je potrebno čestitati za kakšne vrhunske dosežke, ko se je potrebno s športniki slikati, manjkrat pa takrat, ko je potrebno, recimo po domače, odpreti denarnico. V zadnjih dveh letih je bilo drugače. Druga Janševa vlada je prešla od besed k dejanjem in spremenila Zakon o športu. Višje denarne nagrade za prejemnike olimpijskih medalj, davčne olajšave za investicije in vlaganja v šport in še nekatere druge rešitve, ki so pripeljale do tega, da je Olimpijski komite Slovenije jasno in glasno povedal, da se je po dolgih letih končno nekaj spremenilo tudi na tem področju. spremembami Zakona o športu smo storili pomemben, vendar na nek način šele prvi korak k temu, da začnemo tudi v političnem smislu pristavljati svoj lonček k temu, da skušamo bodriti in vzgajati nove mlade športnike, tistim, ki že imajo ta status in se trudijo, pa na nek način olajšati njihovo delo. Kajti žal je tudi pri športu tako, da se vse začne in končna pri in z denarjem. Tega za slovenski šport ni dovolj, kljub temu da smo dvignili proračun, da smo izdatno investirali. Seveda bi potrebovali še več. Ko govorimo o besedah na eni strani – slikanje s športniki – in dejanjih na drugi strani, naj omenim tudi vse investicije v športno infrastrukturo, ki jih je sprejela in zagnala tretja Janševa vlada. Naj omenim Zakon o investicijah, ki so v športno infrastrukturo, v vrtce, v osnovne, srednje šole v dveh letih pripeljale 120 milijonov evrov. Veste, koliko so leve vlade dale prej? Približno 3 milijone evrov na leto. To je bilo vlaganje v javno šolstvo, vas so polna usta javnega šolstva, in pa v šport. Skratka, sledite tem dejanjem, sledite zgledu, ki ga je postavila Vlada v zadnjih dveh letih na področju investicij v šport, in verjamem, da bo razlogov za veselje ob uspehih še več. Ne vem, zakaj, ne vidim razloga, zakaj ne bi tudi športnikom omogočili prejema Zoisovih štipendij. Na ta način se ne razvrednoti Zoisovih štipendij. Tisti, ki so jih prejemali sedaj, jih bodo lahko še naprej, nobenih sprememb tukaj ne bo, res pa je, da se bo širil krog upravičencev, in res je, da če Zoisova štipendija želi doseči nek namen, je potrebno kriterije tudi spremeniti. Je pa pri tem štipendiranju približno podobno, kot je v javnem sektorju, kar se tiče plačnega sistema. Žal pogosto primerjamo neprimerljivo, pravi na eni strani poklic policista, na drugi strani poklic državnega uradnika, na eni strani poklic učitelja, na drugi strani poklic slovenskega vojaka. Takrat so bili pač stlačeni v neke plačne razrede, enotni plačni sistem javnega sektorja, večkrat smo ga že želeli popraviti, ampak na koncu vedno trčimo ob problem, kaj primerjati, na kakšen način primerjati, kako primerjati, in predvsem, kako zadevo spremeniti. Podobno je potem tudi tukaj, kar se tiče teh štipendij, kot smo prej slišali v enem od stališč, da bo potem problem, kar se tiče te primerjave za športnike,in na drugi strani potem, kaj jaz vem, za kakšnega likovnika, čigar delo delo je drugače ovrednoteno, je drugače cenjeno. Že tu gre za problem primerljivosti oziroma neprimerljivosti. Če že imamo neko skupno vrečo, ki se ji reče Zoisova štipendija, v primeru, kot sem prej govoril, enotni plačni sistem javnega sektorja, če govorimo o primerjavah, če se tam da z nekimi aneksi in nekimi ločenimi pogodbami zadeve urejati, dajmo še tukaj na način, da bi lahko tudi športniki in šahisti, s tem, ko se kriterije spremeni, prišli do Zoisove prišli do Zoisove štipendije. Nihče ne bo imel zaradi tega manj, bodo pa imeli določeni potencialni upravičenci več. Zaradi tega tudi sam ta zakon podpiram.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 Če želi razpravljati tudi predstavnik predlagatelja, prosim, da se prijavi s pritiskom na tipko. Odpiram prijave.

Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Nisem se hotel prijaviti k tej razpravi, vendar sem zares žalosten zaradi obrazložitve

Občina Lendava za mlade nadarjene dijake in študente, ki imajo nadpovprečne rezultate na kateremkoli področju, namenja sredstva.

svoje privatno življenje podredijo športu, vrhunskim športom, s katerimi ponesejo slovensko zastavo v svet? Seveda ne bodo uspeli

S tem zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 29. junija, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja Jelki Godec. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane poslanke in poslanci! V Poslanski skupini Nova Slovenija smo že v prejšnjem mandatu v parlamentarni postopek vložili paket socialne in družinske zakonodaje, ki pa žal ni bil sprejet, saj sta ga z referendumsko pobudo takrat blokirali dve stranki sedanje koalicije. V Novi Sloveniji smo prepričani, da gre za zakonodajo, ki jo zaradi razmer na trgu dela, nepreglednosti socialnih pomoči in tudi negotove jeseni močno potrebujemo, zato smo jo ponovno vložili v parlamentarni postopek. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih prinaša dve rešitvi. Predlagamo, da se denarna socialna pomoč tri mesece izplačuje v naravi, če otrok neupravičeno ne obiskuje pouka osnovne šole. Tukaj bi rad poudaril, da gre za ukrep, ki se uvede na podlagi pravnomočne odločbe Inšpektorata za šolstvo in šport. Denarna socialna pomoč bi se tri mesece izplačevala v naravi tudi, če obstaja dolg do javnih služb ali vzgojno-izobraževalnih zavodov, kar se dokazuje z dokazilom o neuspeli izvršbi. S tem želimo spodbuditi starše, da otrokom omogočijo dokončanje najmanj osnovne šole, kar je podlaga za vstop na trg dela in samostojno življenje. Hkrati pa se skozi ta ukrep center za socialno delo tudi bolj posveti posamezni družini v težavah in jo nauči razpolagati z dohodkom, uči jo torej finančne pismenosti. Omogoča se integrirana in celovita obravnava posameznika oziroma družine z denarno socialno pomočjo, in sicer prek sodelovanja centra za socialno delo z zavodom za zaposlovanje ter s humanitarnimi organizacijami oziroma izvajalci socialnovarstvenih programov, če so bile osebe tam v obravnavi. Ključni cilj je opolnomočenje in vrnitev osebe na trg dela, da sama poskrbi zase in svojo družino. Veljavni Zakon o socialno varstvenih prejemkih ne omogoča sodelovanja in izmenjave podatkov med centri za socialno delo in zavodom za zaposlovanje o upravičencih do denarne socialne pomoči, čeprav bi bilo to ključno za njihovo celostno obravnavo in aktivno reševanje socialne problematike, na primer podatkov o aktivnostih, zaposlitvenega načrta, zaposlitvenih ciljev, podatkov o vključevanju v storitev za trg dela, veščinah osebe in prepoznavnih ovirah pri vključevanju na trg dela, dogovorih o aktivnem reševanju socialne problematike ter o aktivnih obeh institucijah za reševanje problematike posameznega upravičenca. Za rešitev ovir, težav v duševnem zdravju, težav z odvisnostjo ter socialnih in drugih podobnih težav, ki vplivajo na materialno ogroženost upravičencev do denarne pomoči, pa je potrebno tudi medsebojno sodelovanje centra za socialno delo ter izvajalcev socialnovarstvenih programov in humanitarnih organizacij. Gre za izmenjavo na primer podatkov o prejetih denarnih dajatvah, vključenosti upravičencev v socialnovarstvene storitve in programe ter drugih oblikah pomoči, kot so materialna pomoč v hrani, oblačilih, organizirana pomoč prostovoljcev, dogovorih o aktivnem razreševanju socialne problematike ter o aktivnostih vseh treh institucij za razreševanje problematike posameznega upravičenca. Izmenjava podatkov bo seveda možna samo na podlagi soglasja upravičenca do denarne socialne pomoči. Upam, da boste poslanke in poslanci skozi današnjo razpravo prepoznali, da zakon prinaša dobre rešitve, in jih tudi podprli. Hvala lepa. Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade gospodu Danu Juvanu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvolite. Spoštovani vsi, ki spremljate to sejo! Republika Slovenija je po ustavi socialna država. Gre za temeljno ustavno načelo, ki poudarja socialne pravice prebivalcev ter odgovornost države, da s svojimi ukrepi omogoči uresničevanje socialnih pravic. Uresničevanje teh pravic je tudi ustavna dolžnost in odgovornost države. Ustava zavezuje zakonodajalca prilagajati sistem socialnega varstva spremenjenim razmeram v družbi s ciljem, da omogoči dostojanstveno življenje vseh. Spremenjena družbena razmerja zahtevajo razvoj in prilagajanje socialnovarstvenega sistema tako, da omogoča hiter in učinkovit odziv na potrebe ljudi, ki bo zagotavljal močno varnostno mrežo za posameznike in družine, ki se soočajo z revščino in socialno izključenostjo. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih v osnovi ne vsebuje rešitev, ki bi omogočale hiter in učinkovit odziv na potrebe ljudi z namenom zagotovitve močne varnostne mreže za posameznike in družine v ranljivih situacijah, zato ga Vlada Republike Slovenije ne podpira. V zvezi z novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki je danes pred nami in jo je v obravnavo v Državni zbor vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Matejem Toninom, Vlada Republike Slovenije meni, da predstavlja odmik od diskrecijske pravice in strokovnih odločitev strokovnih delavcev na centrih za socialno delo. Na področju socialnega varstva so potrebne spodbude, ki nagrajujejo družbeno pričakovano ravnanje, in ne kaznovanje, ki lahko posledično sproži še večjo stisko pri ljudeh. In pa krepitev strokovnega dela, da bodo strokovni delavci na centrih za socialno delo lahko bolje prepoznavali kompleksnost različnih situacij in ovir prejemnikov denarne socialne pomoči. Z namenom zagotovitve močne varnostne mreže za posameznike in družine v ranljivih situacijah bosta Vlada Republike Slovenije oziroma pristojno ministrstvo skupaj z ostalimi ukrepi iz koalicijske pogodbe in z začrtanimi aktivnostmi na področju socialnovarstvenega sistema opravila temeljit pregled stanja in na podlagi ugotovitev pripravila predlog novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Pri tem lahko povem, da bo ministrstvo pri pripravi novele tega zakona upoštevalo predlog, da so obsojeni na hišni zapor lahko upravičeni do denarne socialne pomoči. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Levica. Izvolite, kolega Miha Kordiš. Predsedujoča, hvala za besedo. Zakon o socialno varstvenih prejemkih vsebuje velik kos tega, kar v tej državi pripoznavamo kot socialno državo, tisto v ožjem smislu. Se pravi, bi lahko rekli, da je Zakon o socialno varstvenih prejemkih mala ustava socialnih pravic, ki bi morala preprečevati, da katerikoli od naših državljank ali državljanov v kakršnikoli življenjski situaciji pade pod prag revščine in se znajde v socialni stiski. Glede na precej grozno statistiko, po kateri imamo več kot četrt milijona ljudi v tej državi pod pragom tveganja revščine, zelo očitno obstoječi Zakon o socialno varstvenih prejemkih oziroma delovanje socialne države nasploh te funkcije ne opravlja. Pa se kljub temu še vedno najdejo politične grupacije, ki bi celo v tak Zakon o socialno varstvenih prejemkih vrtale dodatne protisocialne luknje. se bom pri zgolj eni tako imenovani rešitvi, kot pravijo predlagatelji, vsebovani v tej zakonski pobudi, in sicer da se denarna socialna pomoč obvezno izplača v naravi v primeru, ko otrok ne obiskuje pouka oziroma obstaja dolg do javnih služb oziroma vzgojno-izobraževalnih zavodov. Temu zelo težko rečemo rešitev, prej to ustreza definiciji problema, natančneje poglabljanja velikega socialnega problema. Pa bom začel pri prvem argumentu, morda manj pomembnem za dnevna življenja ljudi, to je poseg v strokovno avtonomijo socialnih delavcev. Gospe in gospodje, ne vem, če veste, ampak načeloma socialni delavci na centrih za socialno delo že sedaj lahko razmeroma avtonomno urgirajo, na kakšen način bodo pomagali posamezniku ali družini, ki se je znašla v stiski, in lahko na podlagi dela z nekim točno določenim posameznikom, točno določenim gospodinjstvom, razvijanja odnosa s tako družino, poznavanja njihove specifične situacije povlečejo odločitve in poteze, ki so v danih razmerah najbolj ugodne. V večini primerov je to najbrž, da se izplača denarna socialna pomoč, kot jo poznamo – v znesku, v določenih, bolj specifičnih primerih pa tudi, da se izplača v naravi. Kar ta novela počne, je, da še bolj potiska naše socialne delavce v vlogo ne dejanskih socialnih delavcev na terenu, ampak v vlogo birokratov, ki naj sedijo tam na centrih za socialno delo in po nekih algoritmih avtomatično po evidencah razporejajo in odrejajo socialne pravice ne glede na to, kakšne intervencije so za reševanje revščine dejansko potrebne in kakšne ne. To je hud poseg v strokovno delo socialnih delavcev in huda nezaupnica njihovi zmožnosti izvajanja osnovnega poslanstva, razloga, zakaj tako centre za socialno delo kot socialne delavce v tej državi sploh imamo. Še več, celo fakulteto imamo namenjeno temu. Potem se pa najde neka stranka, Nova Slovenija, ki pravi, ne ne ne, mi bomo bistveno pristrigli krila strokovnim kompetencam, našim socialnim delavcem ravno na točki razloga, zakaj te sploh obstajajo v državi. Kot drugo, kar se tiče samih uporabnikov denarnih socialnih pomoči, ljudi, ki so se znašli v socialni stiski, ki so se znašli v tako hudi stiski, da so premagali celo stigmo, ki obvladuje področje revščine, in zaprosili za denarno socialno pomoč. Ljudem, ki so v taki socialni stiski, naj bi v primerih, ko otrok ne obiskuje pouka, po novem avtomatično odrekali izplačilo denarne socialne pomoči v kakršnemkoli finančnem smislu in defaultali na izplačilo v naravi. Ampak kakšne družine, kakšna gospodinjstva mislite, da so se pa sploh znašla v takih razmerah, da otroci ne pridejo v šolo? Dvomim, da v tem državnem zboru sedi kakršenkoli starš, ki se mu zdi sploh predstavljivo, da njegovi ali njeni otroci ne bi odšli v šolo, ki se mu ne zdi izobraževalna vertikala tisto ključno orodje meritokracije, kako si lahko njihovi potomci, njihovi otroci postavijo svoje lastno življenje in po možnosti svoje starše presežejo. Dvomim, da obstaja kakršenkoli starš v tem sklicu državnega zbora, ki si za svojega otroka ne bi želel nečesa najboljšega, vključno s koriščenjem pravice do izobraževanja, kjer in kolikor jo le lahko. V kako hudi stiski torej mislite, da so se znašle tiste družine, ki otrok ne pošljejo v šolo? To so lahko samo družine, ki so odrinjene tako zelo daleč na rob, da dvomim, da se kdorkoli od nas z njimi srečuje na vsakodnevni ravni pa da jih ima v kakšnem svojem ožjem krogu poznanstev. Za nekaj takega mora biti gospodinjstvo, družina v res silno silno nezavidljivem položaju, popolnoma izven mainstream socialnih mrež, kot jih poznamo, v hudih stiskah, psihičnih, materialnih, stiskah medosebnih odnosov in tako naprej. Če povem še drugače. Ravno tovrstni primeri stiske, odrinjenosti na rob družbe, revščine so tisti primeri, ki bi jih morali z maksimo odprave revščine najprej reševati in jim najbolj pomagati. Dobili smo pa – kaj? Penaliziranje. Tistim gospodinjstvom in tistim družinam, ki so že tako v najhujših stiskah, bi sedaj še odrekli možnost koriščenja denarnih socialnih pravic na način, da se jim izplača avtomatično ta mali doprinos k življenju gospodinjstva v naravi, potem pa če tisti hip to pomoč v naravi potrebujejo ali je pa ne potrebujejo. Kaj če bi recimo potrebovali ta sredstva za plačilo nekih zapadlih položnic za energente, dobili bi pa neke šolske učbenike? Seveda si pač izmišljujem, dajem hipotetičen primer, potrebujejo seveda oboje. Ampak tako gospodinjstvo v taki stiski že tako zelo težko preživi, kaj začetek meseca in konec meseca, vsak teden sproti, vsak dan posebej se borijo za svoje preživetje in za svoj osnovni obstoj. Če nek socialni delavec ne more osebno presojati njihove situacije in sprejemati in odrejati ukrepov iz naslova Zakona o socialno varstvenih prejemkih, kot bi bili za njihovo specifično situacijo na mestu, se jih bo seveda potiskalo v še globljo stisko, se jim bo še ta omejeni finančni tok odrekalo na točkah, kjer bi ga pa morda najbolj potrebovali. Zato bom zaključil stališče Poslanske skupine Levica na točki, kjer sem jo zaključil: temu zelo težko rečemo kakršnakoli rešitev, to je samo poglabljanje obstoječega problema. Ljudem v tej državi, revnim, družinam v stiski je potrebno pomagati, ne pa jih pehati še globlje v brezno in odrivati stran. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda. Izvolite, kolega mag. Dean Premik. Hvala lepa. Spoštovani! Novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki jo je v parlamentarno proceduro vložila skupina poslank in poslancev iz vrst Nove Slovenije, predvideva izplačilo denarne socialne pomoči v naravi, če Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport uvede prekrškovni postopek zoper upravičenca, starša učenca, ki iz neopravičljivih razlogov ne obiskuje pouka, ali če pri upravičencu obstaja dolg do javnih gospodarskih družb oziroma vzgojno-izobraževalnih zavodov. Nadalje se spreminja krog upravičencev do denarne socialne pomoči. Po novem bi se med prejemnike vključilo tudi obsojence z alternativnim prestajanjem kazni. Določa se tudi izmenjava osebnih podatkov oseb v stiski, ki so obravnavane v centrih za socialno delo, med centri in Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje ter med centri za socialno delo in humanitarnimi organizacijami oziroma izvajalci socialnovarstvenih programov, kar naj bi omogočilo celovito obravnavo posameznika oziroma družine na centrih za socialno delo. Z novelo zakona se podaljšuje tudi rok hrambe podatkov o posamezniku, na katerega se nanaša pravica po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih, in sicer se podaljša z zdajšnjih pet na 10 let. Gre za enega izmed zakonskih predlogov, ki so bili vloženi 13. maja v paketu več kot 30 predlogov zakonov predlagateljev Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije. Pri tem naj poudarim, da je bil predlog zakona o socialno varstvenih prejemkih s skoraj enako vsebino v parlamentarni postopek že vložen februarja letošnjega leta, v času, ko je ministrstvo za delo vodila Nova Slovenija. K takratnemu predlogu zakona je svoje pripombe podala Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, ki je v svojem stališču poudarila, da je bil predlog zakona o socialno varstvenih prejemkih v zakonodajni postopek vložen, navajam, »brez predhodno opravljenega dialoga s socialnimi partnerji; s tem niso bila kršena samo pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta Republike Slovenije, temveč so podane tudi kršitve Resolucije o normativni dejavnosti glede na izključevanje javnosti«. Konec navedka. Tudi novela zakona, ki je pred nami danes, ni bila obravnavana na Ekonomsko-socialnem svetu, kljub temu da se dotika področij, ki bi terjala takšno obravnavo. V Poslanski skupini Svoboda menimo, da bi se takšne spremembe morale sprejemati v okviru socialnega dialoga in v širšem družbenem konsenzu. Takšnih rešitev ni mogoče uvajati s poslanskim zakonom, situacijo je treba proučiti in rešitve oblikovati sistemsko.

Hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi, predstavniki Vlade! Predlog sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ga obravnavamo danes, prinaša številne dobre rešitve, predvsem pa aktivnejše reševanje socialne problematike oseb, ki so prejemniki denarne socialne pomoči. Novela zakona tako prinaša izmenjavo osebnih podatkov oseb prejemnikov denarne pomoči med centri za socialno delo in Zavodom za zaposlovanje ter humanitarnimi organizacijami oziroma izvajalci socialnovarstvenih programov, za kar v trenutno veljavnem zakonu ne obstaja pravna podlaga, pa čeprav je slednje za aktivno in celovito reševanje socialne problematike teh upravičencev nujno potrebno. Kot drugo se uvaja obvezno izplačilo denarne socialne pomoči v naravi, če obstaja dolg teh prejemnikov denarne pomoči do javnih služb ali vzgojno-izobraževalnih zavodov, vendar šele po predhodni odločitvi Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport, izdani v prekrškovnem postopku proti staršem učenca, ki iz neupravičenih razlogov ne obiskuje pouka ali drugih dejavnosti v okviru obveznega programa osnovne šole. Tretjič. Spreminja se krog upravičencev do denarne pomoči, ki po predlogu novele vključuje tudi obsojence, ki jim je določeno alternativno prestajanje kazni, torej bivanje doma in ne v zavodu, ker ima ta oseba že zagotovljene in pokrite vse stroške bivanja, prehrane. In kot četrto se spreminja oziroma podaljšuje tudi rok hrambe podatkov in dokumentov iz zbirke podatkov o denarni pomoči in varstvenih dodatkih, saj se v praksi ugotavlja, da morajo biti za potrebe postopka vračila neupravičeno prejetih pravic iz javnih sredstev zaradi desetletnega zastaralnega roka ti podatki dostopnejši za daljši čas, torej po tem zakonskem predlogu za obdobje desetletnega zastaralnega roka. V Slovenski demokratski stranki vseskozi zagovarjamo, da je delo vrednota, in zato zasledujemo cilj, da se zdravemu človeku zagotovi delo, s katerim si bo lahko zase in za svojo družino zagotovil dostojno življenje in ne bo več odvisen od denarne socialne pomoči ter posameznih ukrepov vsakokratne vladne politike. Po drugi strani pa menimo, da mora socialna pomoč služiti zgolj kot začasen prejemek in pomoč tistim, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo delati, torej kot pomoč za premostitev nastale življenjske situacije. Predlagane spremembe v zakonski noveli gredo v smeri preprečevanja zlorab, socialnih transferjev in zasledujejo cilj pravičnejše razporeditve javnih sredstev glede na potrebe posameznika oziroma družine. sprejetjem predlaganih sprememb bi se tako zagotovila celovitejša obravnava posameznika v primeru njegove stiske oziroma socialne ogroženosti namenom, da se takšnega posameznika čim prej usposobi za ponovno aktivacijo, s katero si bo lahko zagotovil dostojno preživetje sebe in svojih družinskih članov.

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Predstavnik ministrstva, spoštovane kolegice in kolegi! Republika Slovenija je po naši ustavi socialna država. Boljša kot je ekonomska politika, boljša je socialna politika. Socialna politika je pravzaprav neke vrste mreža, ki mora ujeti človeka, ko ta pade. Ko pade zaradi izgube službe, smrti v družini, bolezni ali podobno. Novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih je ena izmed svežnja štirih novel družinske in socialne zakonodaje, ki smo jih v Poslanski skupini Nova Slovenija vložili že v prejšnjem mandatu. Žal takrat ni bila sprejeta, saj so jo s pobudo za posvetovalni referendum blokirale nekatere takratne opozicijske stranke. Ne bi bili resna stranka, če ne bi vztrajali. In bomo vztrajali. S predlogom tega zakona pa v ničemer, na noben način ne blokiramo delovanja aktualne vlade. Danes je drugi dan vsebinsko zelo bogatega tedna oziroma seje Državnega zbora. Ne bo zamere, če boste večino predlogov zakonov, ki jih obravnavamo, zavrnili, pričakujemo pa, da boste, kot napovedujete, v čim krajšem času prinesli svoje, po vašem boljše rešitve za vsa vprašanja, ki jih tukaj odpiramo, tudi glede energetike, hrane, inflacije, nedaj bože recesije in tako naprej. Ker pa v Novi Sloveniji verjamemo, da ta sveženj zakonodaje prinaša rešitve, ki jih v Sloveniji močno potrebujemo, tako iskalci zaposlitve kot delodajalci, zlasti pa družine, smo jih v novem mandatu vložili ponovno. Novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih vsebuje dve ključni rešitvi. Prva je bistvena za aktivacijo in opolnomočenje dolgotrajno brezposelnih in težje zaposljivih. Omogoča namreč povezovanje centrov za socialno delo, Zavoda za zaposlovanje in izvajalcev socialnovarstvenih programov ter humanitarnih organizacij, ki ljudem zdaj pomagajo vsaka na svojem področju, pri čemer je njihova obravnava razdrobljena in zato manj učinkovita. Ali se kdo s tem strinja? Ne! Namesto tega bi lahko družinam in posameznikom mnogo bolj pomagali z integrirano in celovito obravnavo s sodelovanjem vseh teh institucij oziroma organizacij, saj bi tako lahko človeka bolj opolnomočili, mu pomagali, da vstopi na trg dela, da sam poskrbi zase in za svojo družino. Ali se kdo s tem strinja? Ja! Za razrešitev ovir, kot so na primer težave v duševnem zdravju, težave z odvisnostjo ter socialne in druge težave, ki vplivajo na materialno ogroženost, je namreč potrebno medsebojno sodelovanje centra za socialno delo ter izvajalcev socialnovarstvenih programov in humanitarnih organizacij. Gre za izmenjavo na primer podatkov o prejetih denarnih dajatvah, vključenosti upravičencev v socialnovarstvene storitve in programe ter drugih oblikah pomoči, kot so materialna pomoč v hrani, oblačilih, organizirana pomoč prostovoljcev, dogovori o aktivnem razreševanju socialne problematike ter o aktivnostih vseh treh deležnikov za razreševanje problematike posameznega upravičenca. O tej potrebi so nam govorili strokovnjaki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki niso naši člani, ki so tam že desetletje ali več, in smo jih poslušali in smo jih vgradili v besedilo tega predloga zakona. Izmenjava podatkov bi seveda potekala zgolj in samo na podlagi soglasja upravičenca. Druga rešitev pa cilja na to, da že otrokom pomagamo, da ne zapadejo v cikel medgeneracijske revščine, v katerem so se znašli njihovi starši. Zato je bistveno bistveno, da otroci končajo osnovno šolo, saj se z vsaj osnovno izobrazbo lažje vključijo na trg dela in postavijo na svoje noge, ko odrastejo. Ali se s tem kdo strinja? Ja, vsi. Osnovna šola je po slovenski Ustavi, 57. člen, obvezna. Za koga je obvezna, za otroka ali za starša? Mi jo gledamo kot pravico in dolžnost. In o dolžnostih premalo govorimo v tej državi, naša stranka morda največ. Če se ne izobrazijo, imajo zato zelo malo možnosti, da presekajo negativno spiralo neizobraženosti, vzorca nedelovnih navad in posledične revščine. Zato bi se staršem socialna pomoč tri mesece izplačevala v naravi, če inšpektorat za šolstvo z odločbo ugotovi, da otrok ne obiskuje pouka osnovne šole, ali če obstaja dolg do javnih služb ali vzgojno-izobraževalnih zavodov. Prek tega ukrepa se nato tudi svetovalci na centru za socialno delo bolj posvetijo družini, saj skupaj z njo pregledajo, kakšno je družinsko finančno stanje, kaj potrebuje za za življenje, katere položnice je treba plačati. Na ta način svetovalci družini svetujejo, kako upravljati z družinskim proračunom. Imamo takšne situacije, to kažejo raziskave javnega mnenja, s katerimi razpolagamo. Glavni cilj rešitve pa je, da se otroke spodbudi, da obiskujejo osnovno šolo, da jo zaključijo, si tako pridobijo izobrazbo in imajo podlago za vstop na trg dela in samostojno življenje. Za to gre pri tem drugem ukrepu v tem zakonu. Statistike namreč kažejo, da če otrok preneha z obiskovanjem osnovne šole, jo kot odrasel zelo težko nadaljuje in zaključi. Pomembno pa je, da se osnovna šola že takoj, ko zazna problem, da otrok ne obiskuje pouka, poveže s centrom za socialno delo in ta poglobljeno dela z družino. V Poslanski skupini Nova Slovenija ocenjujemo, da novela vsebuje dve zelo pomembni rešitvi. Ob sedanjem visokem povpraševanju po delavcih – najbrž se s tem strinjamo imamo v Sloveniji še vedno veliko ljudi, ki ne zmorejo vstopiti na trg dela. Tudi s tem se strinjamo. Cilja novele pa sta, da odrasle pri tem opolnomočimo, pri otrocih pa preprečimo, še enkrat, preprečimo, da sploh zapadejo v negativno spiralo medgeneracijske revščine. Upam, da boste tudi cenjene kolegice in kolegi iz koalicije prepoznali nujnost teh rešitev in novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih prav tako podprli. Je pa res, tega zakona, ki je poslanski zakon, nismo mogli preverjati s socialnimi partnerji, saj tudi nismo partner v ESS. To pa najbrž tudi vsi razumemo ali bi morali razumeti. Hvala lepa.

Hvala, predsedujoča. Spoštovani državni sekretar, kolegice, kolegi! Socialni demokrati menimo, da današnji predlog novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki uvaja novo sankcijo proti staršem učencev, ki iz neopravičljivih razlogov ne obiskujejo pouka, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlagana novela, ki jo je vložila ena izmed opozicijskih poslanskih skupin, je le nekoliko dopolnjena novela istega zakona, ki jo je ta poslanska skupina vložila ob koncu prejšnjega mandata. Že takrat smo nasprotovali predlaganim rešitvam, saj smo menili, da so predlagane spremembe zakona premalo domišljene in nedorečene. Opozorili smo tudi, da lahko izvajanje takšnih sankcij v praksi prinese več problemov kot koristi, saj neposredno zadevajo življenje socialno najranljivejših skupin. Spremembe takšne zakonodaje bi morali najprej poslati v splošno javno razpravo in predhodno opraviti dialog s socialnimi partnerji, vendar se nič od tega ni zgodilo. Da so predlagane rešitve nedorečene, so že ob prvi vložitvi te novele pred nekaj meseci javno opozorili tudi Zagovornik načela enakosti, Zakonodajno-pravna služba in strokovna javnost, ki so bili do predlaganih sprememb zakona izjemno kritični ali pa so izrazili velik dvom o ustreznosti predlaganih rešitev. Kljub temu da tokratna novela ne vsebuje več najbolj sporne rešitve, ki je predvidevala, da se denarna socialna pomoč izplačuje v naravi, že če inšpektorat za šolstvo uvede prekrškovni postopek zoper starša učenca, ki neopravičeno ne obiskuje pouka, ne šele po pravnomočni po pravnomočni odločbi, menimo, da novela zakona še vedno ni primerna za nadaljnjo obravnavo. Še vedno ni jasno opredeljeno, kaj naj bi pomenilo, da se bo denarna socialna pomoč izplačevala v naravi. Kako bodo na primer socialni delavci na centrih za socialno delo presodili, kaj posameznik ali družina sploh potrebuje za preživetje? predlagani rešitvi ni niti opredeljeno, ali ima morda tudi prejemnik denarne socialne pomoči v takem primeru pravico, da tudi sam poda predlog, kakšna oblika izplačila v naravi mu najbolj ustreza in kaj potrebuje za lastno preživetje. Predvsem pa je potrebno ponovno opozoriti na mnenje strokovne javnosti, da denarna socialna pomoč ni namenjena spodbujanju izobraževanja, ampak je njen namen zagotavljanje finančnih sredstev za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb posameznika ali družine, ki je socialno ogrožena. Zato izplačevanje socialne pomoči v naravi ne more predstavljati oblike sankcije za starše otrok, ki ne obiskujejo šole. Omeniti velja tudi, da je v Sloveniji obvezno samo osnovnošolsko izobraževanje, kar pomeni, da bosta na ta način lahko kaznovana samo starša učenca, ki je vpisan v osnovno šolo. Staršev dijaka, ki obiskuje srednjo šolo in prav tako neopravičeno izostaja od pouka, pa takšna sankcija ne bo nikoli doletela. Ponovimo lahko tudi že izražena opozorila strokovne javnosti, da ukrep, ki predvideva izplačevanje socialne pomoči v naravi za osebe, ki so prezadolžene in imajo zapadli dolg do izvajalcev javnih gospodarskih služb, vrtcev ali šol, prav tako ni jasen in je premalo opredeljen. Prezadolženost pri socialno ogroženih osebah ali družinah je namreč pogosta posledica spleta različnih življenjskih okoliščin, ki jih takšni posamezniki ali družine le stežka finančno obvladajo, in zato potrebujejo strokovno pomoč, ne pa sankcije. Pri tem ukrepu tudi ni jasno opredeljeno, ali je namen izplačila socialne pomoči v naravi tudi poplačilo zapadlega dolga do javnih gospodarskih služb oziroma do vrtcev ali šol. Niti ni jasno opredeljeno, v kakšnem obsegu in obdobju naj se ta dolg poplača ter kakšen naj bi bil postopek plačila tega dolga, zato da bi bila kaznovana oseba lahko ponovno upravičena do socialne pomoči v denarju. Predlog prinaša tudi novo pravno podlago za izmenjavo osebnih podatkov pri osebah, ki so v socialni stiski in so deležne strokovne pomoči centrov za socialno delo ter drugih institucij, ki nudijo zdravstveno, rehabilitacijsko ali psihosocialno pomoč. Glede na to, da se je takšna izmenjava osebnih podatkov v praksi v okviru pilotnih projektov socialne aktivacije pokazala za koristno, takšnemu predlogu niti ne nasprotujemo. Glede na mnenje Zakonodajno-pravne službe pred nekaj meseci pa menimo, da bi bilo to rešitev potrebno bolj temeljito premisliti in pretehtati ter jo morebiti vključiti v prihodnjih spremembah in dopolnitvah zakona, ki ureja socialnovarstvene prejemke. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev, pred tem pa ima besedo še predlagatelj. Izvolite, gospod Reberšek. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča. Rad bi še enkrat predstavil, kaj ta zakon prinaša, ta zakon, ki smo ga vložili v Poslanski skupini Nova Slovenija. Obiskovanje osnovne šole je v Sloveniji obvezno. Tisto, kar si mi želimo, je, da otroci hodijo v osnovno šolo in da dobijo primerno izobrazbo. Kaj to pomeni? Če dobijo primerno izobrazbo, dobijo potem tudi primernejšo službo, boljšo službo in niso več toliko odvisni od države, se pravi, da jim država ne rabi več pomagati. Na tem mestu se tudi sprašujem, ali je naloga države, da pomaga tistim, ki so zdravi, ki so sposobni za delo, ali ni slučajno naloga države, da pomaga tistim, ki si sami ne morejo pomagati, recimo invalidom, otrokom s posebnimi potrebami in in tako dalje. Zato smo v Novi Sloveniji seveda predlagali zakon, in to tak zakon, ki bi spodbujal starše otrok, da obiskujejo pouk, da obiskujejo osnovno šolo. Ker če bi obiskovali osnovno šolo, bi tudi starši prejemali denarno socialno pomoč na račun vsak mesec. Če ti otroci ne bi obiskovali osnovnošolskega pouka, pa bi to denarno socialno pomoč prejeli v naravi, se pravi za plačilo položnic, plačilo prehrane, plačilo oblačil in tako dalje. S tem zakonom torej pomagamo otrokom, da stopijo iz začaranega kroga medgeneracijske revščine, ki se seveda prenaša iz generacije v generacijo. Spodbujamo otroke, da pridobijo da pridobijo primerno znanje in da si potem dobijo tudi primerno službo in da se seveda sami postavijo na svoje noge, da niso odvisni od države, da so odvisni sami od sebe. Seveda Levica temu

ne podpirajo. Očitno je Levica v tej vladi tako močna, da celo diktira delo koalicije. In kot slišim, tudi koalicija tega zakona ne bo podprla. Zakon prinaša tudi ukrep, s katerim v Novi Sloveniji želimo, da dolgotrajno brezposelni premagajo svoje težave in se vključijo na trg Rezultat prejšnje vlade je sigurno rekordno najnižja brezposelnost. Če bi vprašal ne vem koga, bi rekel, pa kaj meni pomeni ta najnižja brezposelnost, to meni res nič ne pomeni. Pa je to res tako? Rekordna najnižja brezposelnost pomeni, da plače in standard naših državljanov rastejo. To pomeni to, da podjetja mrzlično iščejo delavce, in ti delavci, zaradi tega ker jih primanjkuje na trgu, imajo zaradi In to je rezultat prejšnje vlade. Imamo rekordno najnižjo brezposelnost. Smo torej v situaciji, ko podjetja mrzlično iščejo kader, po drugi strani imamo 55 tisoč prejemnikov denarne socialne pomoči oziroma dolgotrajne brezposelne. Nekaj teh ljudi res ne more delati, nekaj je tudi takih, ki izigravajo naš sistem, ampak to bomo reševali v nekem drugem zakonu. Mi želimo pomagati, da se ti ljudje, ki ki prejemajo denarno socialno pomoč, kolikor je le mogoče, vključijo na trg dela, da se njih obravnava bolj celovito. Zato predlagamo rešitve, da se center za socialno delo, zavod za zaposlovanje in tudi humanitarne organizacije posvetijo posamezniku, da se ta čim prej učinkovito vključi na trg To je point tega zakona – da nekdo, ki je zdrav, prejema denarno socialno pomoč, gre na trg in da dela. Po drugi strani pa s tem ukrepom tudi preprečujemo zlorabe, da posameznik dobi neko pomoč recimo od več organizacij hkrati, se pravi, da želimo doseči neko večjo učinkovitost, da želimo doseči neko večjo preglednost. Bi pa rad povedal še naslednje, to se mi tudi zelo pomembno. Zakon o socialno varstvenih prejemkih smo vložili že v času prejšnje vlade. Takrat je stranka Levica blokirala ta naš zakon z ta naš zakon z referendumsko pobudo. V javnosti je takrat na začetku tega mandata, zdajšnjega, završalo, da kaj se pa gremo, v poslanski skupini so vložili kar sedem zakonov, ni se pa problematiziralo, zakaj. Mi smo jih vložili že v času prejšnje vlade, Levica nam je nagajala, poslovniški trik, vložila je pobudo za referendum in tako preprečila glasovanje o tem zakonu. Kar je logično, poslanska skupina, poslanci vlagamo to smo naredili v sestavi novega državnega zbora, zdaj pa smo bili označeni, kot da želimo nagajati Vladi in ne vem, kaj še vse. Samo opravljamo svoje delo. Bili smo celo označeni, da zlorabljamo parlamentarno proceduro. A ko je Levica vložila pobudo za referendum, pa tega ni. To je interpretacija, spoštovane poslanke, poslanci, spoštovana javnost, v naši javnosti prek medijev. Dovolite, da pokomentiram še nekatere izjave, ki sem jih slišal tukaj pri predstavitvi stališč. Predstavnik Vlade je rekel, da potrebujemo spodbude, ne kaznovanje. Odgovarjam mu: najboljša spodbuda za človeka, zdravega človeka, je služba in k temu stremimo v Novi Sloveniji. Miha Kordiš in Levica, mogoče, če ste dosti pozorni, pa ne samo današnja razprava, tudi prejšnje razprave, v Levici veliko govorijo o sociali, zelo malokrat jih boste pa slišali o nekih rešitvah,

za dvig standarda naših državljanov, bi podprli Zakon o dohodnini, pa ste tudi temu nasprotovali, oziroma kot je zdaj slišati s strani vladajoče koalicije, boste razveljavili Zakon o dohodnini z letom 2023. In to zakon, ki vsem ljudem prinaša višje plače. Dejstvo je, da mi v Novi Sloveniji predlagamo zakonodajo, zakone, ki konkretno pomagajo tistim, ki pomoč potrebujejo. Vi pa ste bili, recimo nekateri izmed vas tukaj, specializirani za pisanje študij, v tem ste pa svetovni prvaki. Nonstop poslušam, tudi poslanca iz stranke SD, kako se v tem v tem življenju ne da nič narediti, #drugače, revščino pa imamo predvsem zaradi vas, ker ste večino časa vi vodili ministrstvo za delo. Predstavnik Svobode problematizira, da zakon ni bil obravnavan na ESS, Ekonomsko-socialnem svetu – gre za poslanski zakon. Ekonomsko-socialni svet je sestavljen iz predstavnika Vlade, predstavnika delodajalcev in delojemalcev. In kje je tu notri poslanska skupina, Državni zbor? Ni, zaradi tega mi tega soglasja ne potrebujemo, ker mi nismo partner ESS. Imam občutek, da bi v Svobodi veliko preučevali, gre pa zelo dobro in hitro po poti nekega bivšega predsednika Vlade, Mira Cerarja, ki je ves čas nekaj jamral, rešitev, rešitev pa ni bilo. Slovenski državljani pričakujemo od vas rešitve, zakon, kot sem predstavil, je dober, spodbuja ljudi, da gredo na trg dela, in jaz resnično upam, da si boste premislili in boste glasovali za podporo tega zakona. Hvala lepa.

o socialno varstvenih prejemkih, pa tudi osvetliti malo kontekst socialne politike, za katerega je predlagatelj, torej Nova Slovenija, slep in gluh, in očitno jim ni jasno ne od začetka ne do konca, kaj oni sploh počnejo. Za začetek. Vprašanje reševanja revščine povezovati z vprašanjem števila delovnih mest je milo rečeno zgrešeno oziroma ima to zelo kratek domet. Zakaj? Zaradi tega Zaradi tega ker kapitalizem po svoji logiki avtomatsko in neprestano ustvarja tako imenovano armado rezervne delovne sile. Oziroma če vam je ljubša neka statistična analiza, se trenutno cel zahodni svet sooča ne zgolj z rastjo delavskih plač, ampak z rastjo delavskih plač, ki zaostaja za rastjo inflacije. Delavska kupna moč je ta hip kljub rekordnim statističnim kazalcem o obsegu zaposlenosti nižja, kot je bila še nekaj let nazaj. Prosim, pokažite mi, povejte mi, kako torej gospodarstvo samo po sebi, trg sam po sebi, kapitalizem sam po sebi revščino odpravlja, ne pa da jo ustvarja. Celo sredi enega izmed največjih bum ciklov. To se pokaže enako tudi pri številu ljudi pod pragom tveganja revščine. Čeprav lahko poslušamo predstavnike opozicije, nosilce nekdanje oblasti, kakšen obseg rekordne zaposlenosti imamo, je istočasno – veste, kaj? Poraslo število ljudi pod pragom tveganja revščine, za nekaj tisoč. Še en primer, kako nobena rast obsega kapitalističnega gospodarstva sama po sebi revščine ne odpravlja. To lahko počno šele redistributivni ukrepi države, ki obdavčijo tam, kjer je, obdavčijo bogate, kapital, premoženje in tako naprej in preusmerijo v naše skupne družbene potrebe: odprava revščine za tiste, ki recimo nimajo dostopa do trga dela, financiranje šolstva, financiranje zdravstva, vzpostavljanje infrastrukture. Enak fenomen kot v trenutnem bum ciklu gospodarske rasti in obsega zaposlenosti smo lahko spremljali tudi že za časa prve Janševe vlade, ko je bila nazadnje taka konjunktura, ne zgolj pri nas, ampak tudi globalno. Takrat se je – mislim, da je to številka za leto 2018 – kljub statistično rekordnim kazalcem po gospodarski rasti, kljub statistično rekordnim kazalcem o obsegu zaposlenosti število ljudi pod pragom tveganja revščine dvignilo za 16 tisoč. Koliko dokaznega materiala še potrebujete, da noben trg ne more nadomestiti kakovostne socialne politike zato, da se ljudi zaščiti pred najhujšim in pred zdrsom v revščino, iz katere si nato sami ne morejo nikakor pomagati? Saj zato pa imamo inštitucije socialne države. Seveda se v razpravah ob tem zakonu nismo mogli izogniti nemudni implikaciji, kako so v bistvu iskalci denarne socialne pomoči ne samo lenuhi, ampak tudi goljufi. Kako zaboga vsakič, ko se pogovarjamo v tej državi o tem, da moramo odpraviti revščino, da je treba ljudem v revščini pomagati, takoj prileti nekdo z desne tribune in začne, ja, veste, tam so pa goljufi, tam so pa kriminalci pa nekaj šmuglajo s to denarno socialno pomočjo? Ej, ta pravi goljufi, ta pravi kriminalci v tej državi ne hodijo po denarno socialno pomoč – nosijo kravate in imajo milijone. To vas pa ne moti. Medtem ko so njihovi, naši sodržavljanke in sodržavljani obsojeni na brskanje skozi tedne, mesece in dneve svojega življenja v revščini. Še več, tem bogatašem, ki živijo na račun družbe, ki živijo na račun družbene revščine, bi še zniževali davke. In temu rečete davčna reforma za dvigovanje plač. Z današnjim zakonom pravite, da bi radi spodbudili participacijo ljudi oziroma participacijo otrok v osnovni šoli, ampak sočasno bi rezali davke, iz katerih se te osnovne šole sploh financirajo, od stene do strehe, do učiteljske plače. To je čista shizofrenija, takoj ko postavimo politike Nove Slovenije v primeren kontekst. Edina rešitev za reševanje revščine je, kot rečeno, in s tem bom zaključil, primerna intervencija države, poštena obdavčitev in pravična socialna politika. Že dolga leta, da ne rečem desetletja, v tej državi lahko spremljamo, kako se socialna politika spreminja v birokratski monstrum. Verjetno ni nobenega bolj kompliciranega mehanizma pa nobene bolj komplicirane poti, kot je, da ti uveljavljaš socialne pravice, kakor skromne že te so. Najprej se moraš spopasti s stigmo revščine, ker te ljudje, kot je gospod Reberšek na poslanski plači, prepričujejo, da si v osnovi pač sam kriv in sam odgovoren za to revščino, v kateri si se znašel. Kaj pa nisi podjetnik, kaj pa nisi rojen kot Elon Musk na kapitalu, narejenem na rudnikih v južnoafriških republikah za časa apartheida? Sam si si kriv, ker se nisi rodil s srebrno žlico v ustih. Potem, če zmoreš ali pa si potisnjen v dosti hudo socialno situacijo, da premagaš to stigmo pa se vendarle obrneš na center za socialno delo, zato da bi tam pokoristil svoje socialne pravice – bum, prideš do tega birokratskega administrativnega labirinta, ki je bil tam skozi leta namerno in zavestno vzpostavljen zato, da ljudi odganja od koriščenja možnosti netržnega preživetja, da si lahko pomagajo, ne da morajo poprijeti za vsako obliko nelegalnega, nečastnega, prekarnega, podplačanega dela. Tam na centru za socialno delo, ko ugotavljajo upravičenost nekoga do denarne socialne pomoči, ga slečejo praktično do gat človeka spustijo čez nekih 30, 40 evidenc, nimam čisto točne številke, pa ne pretiravam, za tiste, ki ste novi v teh razpravah. Dejansko človeka pocrossreferencajo, pokrižajo čez 30, ali mislim, da jih je 42, neka takšna številka je, različnih evidenc. Da ja ne bi goljufal pri kakšnem centu, da ja ne bi goljufal pri kakšnem evru. Ko bi vsaj Finančna uprava Republike Slovenije izkazovala enako rigoroznost pri ugotavljanju premoženja neznanega izvora, na katerem sedijo milijonarji, ali pri pritoku različnih milijonov, ki se stekajo v gradnjo luksuznih stanovanj v Ljubljani, medtem ko običajni slovenski študentje ne morejo priti do denarja za najemnine, ali mladi odrasli ali konec koncev glede na globino stanovanjske krize sploh kdorkoli, ki ni zelo bogat. To je neka logika, s katero mora na novo postavljena vlada odločno obračunati in jo spremeniti v diametralno nasprotje. mora socialna država postati zaveznik slehernega človeka, varnostna mreža, ki te nikoli ne bo pustila na cedilu, ne glede na to, kaj se ti v življenju zgodi. Ali ostaneš brez službe, ali ti v hišo udari strela, karkoli, nima zveze, ljudje morajo slišati to sporočilo danes in ukrepi morajo slediti temu, da je socialna država tu zato, da ti pomaga, ne da ti meče polena pod noge, ne da te tera delat recimo v Marinblu in Seleo za neprekinjen delavnik 30 ur, ampak zato, da ti pomaga, da lahko zvežeš začetek s koncem meseca. Na to temo bo treba zelo veliko narediti, ne zgolj na ravni zakonodaje, morda celo več na ravni tega, kako delujejo naše institucije socialne države. To je naloga ministrstva za delo v vladi Roberta Goloba, naloga ministrstva, ki ga je prevzela Levica.

in bo za razliko od današnjega skrpucala Nove Slovenije na mizi del rešitve in ne del poglabljanja problema revščine. Hvala.

Naj povem, da svoj poslanski pavšal darujem v dobrodelne namene, se pravi, da se plača bistveno zmanjša. Po drugi strani pa sem bil 15 let samostojni podjetnik, delal sem tudi v proizvodnji, in to za minimalno plačilo, zato razumem, kako je nekdo, ki dela, ima malo, mora s tem živeti in preživeti. Za razliko od vašega koordinatorja, z vsem spoštovanjem, ker je njegovo prvo delovno mesto biti poslanec Državnega zbora. Delati v gospodarstvu ali v javni upravi je bistvena razlika, ko si moraš sam, s svojimi rokami služiti svoj kruh in plača ne prileti vedno 15. v mesecu. Sicer pa imate možnost, odprite podjetje in bodite tudi vi bogataš. Zelo preprosto. Govorili ste, da so najbolj nevarni tisti, ki imajo kravate. Seveda, super. Zdaj ste na oblasti, začnite jih zapirati in jaz vas pri tem absolutno podpiram. Obdavčite kapital to se zelo lepo sliši. Če bi bil jaz delavec na minimalni plači in ne bi poznal celotnega sistema, bi rekel, poglej, kako super Miha Kordiš govori, dajmo obdavčiti kapital. Ampak dejstvo je, da mi v tej državi potrebujemo tudi sposobne direktorje, tiste, ki imajo kapital, kajti vsi ti vlečejo ta voz naprej, plače in standard vseh državljanov tudi zaradi teh, ki imajo kapital, rastejo. Seveda obstajajo razlike med določenimi podjetji, pa vendar ne moremo vseh enačiti. Vaša retorika pa je všečna, zato jo tolikokrat tudi ponavljate, da pade na plodna tla, na humus, in pri ljudeh je ta besedna zveza, ki jo večkrat izpostavljate, zelo všečna. Ste na oblasti, vodite tudi ministrstvo za delo, od besed bo treba priti k dejanjem. In to državljanke in državljani od vas tudi pričakujemo.

če si reven, se boš spraskal iz revščine tako, da boš odprl podjetje. Ne vem, s čim in kako boš to naredil glede na to, da nimaš niti za preživetje in potrebuješ denarno socialno pomoč, ampak hej, glede na stališče in premise Nove Slovenije se na tak način rešuje revščina. Ampak veste, kaj? Na tak način se ne rešuje revščine,

da smo zamešali pojma kazen in spodbuda. Definitivno je to, kar Nova Slovenija predlaga s tem predlogom zakona, kazen, ker je odvzem denarne socialne pomoči oblika kazni za tiste, ki so nekaj naredili narobe. Za boljše razumevanje lahko mogoče to ponazorim s primerom. Če imamo recimo samohranilsko družino, kjer en starš skrbi za otroka, recimo mamico, ki se odloči, da en mesec oziroma nekaj mesecev zapored ne bo plačala odvoza smeti, zato da bo mogoče plačala vse višje stroške ogrevanja, za hrano, mogoče šolo v naravi, jo lahko doleti, ker se je ustvaril dolg pri javnih službah, da bo za tri mesece avtomatično, brez diskrecijske odločitve socialnega delavca izgubila pravico do DSP. Tak človek bo izgubil fizični denar v denarnici, ne bo mogel niti avtobusa plačati. Če je to opolnomočenje, potem se mi s tem ne moremo strinjati. Taka situacija lahko onemogoča normalno delovanje enega gospodinjstva. Lahko spodbudi tudi vstop v sivo ekonomijo in marsikaj drugega. Na drugi strani tudi ne vemo in ne moremo prejudicirati vseh možnih razlogov, zakaj tak otrok recimo ne obiskuje osnovne šole. Morda ima težave, ki so kompleksne, morda to ni nujno romska družina, na kar se tukaj dejansko cilja. Zato še enkrat poudarjam, da je za krepitev socialnega dela, ki kot tako potrebuje trenutno več osebnega dela in več avtonomije strokovnih delavcev, tak predlog slab. Kot je bilo že rečeno v razpravi, že zdaj lahko socialni delavci, če vidijo, da je izplačevanje denarne socialne pomoči v denarju problem za gospodinjstvo, odločijo tudi drugače. In to se sami odločijo glede na konkretno situacijo. Tako da jaz bi res prosil predstavnike Nove Slovenije in tudi vse ostale, da se morda upošteva socialno delo kot poklic in kot stroko in se prisluhne temu, da je na področju reševanja socialne problematike lahko stvar zelo kompleksna in jo je nespametno reševati s takimi avtomatizmi, ki odvzemajo voljo in možnost posega strokovnih delavcev na CSD. Hvala. Hvala lepa. Itak dobite besedo, gospod predlagatelj. Izvolite. **ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi):** Hvala lepa, saj bom zelo kratek. Razlika med Levico in Novo Slovenijo je v tem, da si oni želijo postaviti neko varnostno mrežo, v katero se ulovijo vsi ti revni, mi v Novi Sloveniji pa uvajamo trampolin, da tisti ljudje, ki pridejo do te točke, čim hitreje odskočijo naprej, v normalno življenje. Hvala lepa.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

z gospodom Reberškom, namreč, kaj pomeni opolnomočenje? To pomeni, da naučimo človeka preživeti, da ga naučimo loviti ribe, ne da mu dajemo ribo. Tudi sama imam izkušnje iz svojega okolja pri pomoči taki družini in vedno je skrb za to, da je najprej vse poplačano, da je vse urejeno, potem gremo pa naprej, kaj še potrebujemo. Zdi se mi, da reševanje revščine – seveda, ampak mi moramo gledati tudi na državljane, ki polnijo ta državni proračun. Na terenu so namreč mnoga vprašanja o tem, kako se kar počez delijo denarne socialne pomoči in da delo več ni vrednota, da se ne splača delati, da ni potrebno, da so itak ti socialni transferji tako močni, da na koncu meseca še lažje preživijo ti kot tisti na minimalki. Predvsem se mi zdi tudi vzgojno, da otroke, ki živijo v takem socialnem okolju, spodbujamo skozi izobraževanje, to je z vzgojo, tudi v šolah, tudi sicer v raznih ustanovah s pomočjo svetovanja, vseh svetovalcev na centru in še kje, v drugačnih ustanovah torej, da jih pripravimo na življenje, da pridobijo poklic in da bodo šli na svoje, da bodo zaživeli in delali in tudi vplačevali v državni proračun z vsemi prispevki in živeli neko normalno življenje. Ne pa, da se sučejo v krogu. Tudi to je stigmatizacija, če jim pri tem ne pomagamo, če jih ne opolnomočimo.

Hvala, predsedujoča. Skupna nit vseh teh zakonov na področju sociale, ki jih zdaj sprejemamo, ima neko smiselno tezo točno v tem, kar je povedal sekretar Juvan,

da strokovni delavci, socialni delavci, ki so izobraženi za to, da delajo z ljudmi in tega ne delajo zgolj kot birokrati, upoštevajo celostno življenjsko zgodbo človeka, tega enostavno nimajo časa početi, ker so na koncu Tu moramo ustvariti prostor, kot je rekel gospod Juvan, da stroka dobi svoje mesto in da tiste pravice, ki jih je mogoče urediti po neki tehnični poti, uredimo. Seveda pa tega ne bomo uredili s celim kupom zakonov, ki imajo po nekaj členov in vsak ureja neko stvar parcialno. Tudi sam sem socialni delavec in bi si želel, da stroka dobi ustrezno težo na tem področju. Hkrati bi si želel, da mi skupaj snujemo zakonodajo, ki bo usklajena, brez stereotipov, brez posplošitev. Tako na eni strani govoriti, kako nekdo zlorablja, pa je takih verjetno nekaj – sploh imamo raziskavo, kolikšen je procent tistih, ki po mnenju vas zlorabljajo socialno pomoč in ne želijo delati, ne prevzamejo dela, koliko izmed teh je takih, ki za delo niso sposobni zaradi telesnih ali tudi duševnih in drugih težav, ki jih je v tej družbi žal vedno več? Življenjske zgodbe ljudi so zelo celostne. Ukrepi bi morali biti celostni, morali bi biti učinkoviti, motivirati ljudi k prevzemu dela. Tudi z marsičim, kar je kolega Reberšek rekel, se strinjam, nismo pa vsi rojeni za to, da smo uspešni v poslu. Hkrati bi pa morali ustvarjati takšne pogoje, da bodo tudi plače in vse ostalo sledili temu, da bodo ljudje imeli motivacijo za delo, ne pa da bodo plače celo pod minimalno plačo. Doplačujemo nekaj do minimalne plače in podobno in potem se čudimo, da ljudje nimajo motivacije za delo. Hkrati si pa želim tudi socialnih transferjev, ki bodo imeli motivacijo, ki bodo to vključevali. Zato v odboru za socialo tudi sam želim sodelovati pri snovanju te zakonodaje, hkrati pa si tudi želim, da tisti s strani opozicije, ki želite na tem področju prispevati, v nekem konstruktivnem vzdušju pomagate, da bo ta zakonodaja celostna, da bo to en socialni zakon, ne pa 40 zakonov, ki so na koncu med sabo celo v nesozvočju.

Strinjam se, da se je potrebno sklicevati na stroko. Vsaka stroka, tudi socialna, je kdaj pristala, žal, tudi na sodišču. Ampak Ampak mi smo tukaj predstavniki najbrž neke večine, neke druge večine, bom rekel tihe večine. 800 vprašanih po vsej Sloveniji, različnih starostnih struktur, je dalo odgovore na različna vprašanja. namesto uvoda pa se strinjam z gospodom državnim sekretarjem, da moramo tukaj določene zadeve razčistiti. Najprej moramo postaviti Ali je prag tveganja revščine že kar revščina? Ker se to zlorablja ves čas. Mogoče pa kolegicam in kolegom iz največje parlamentarne stranke Gibanje Svoboda to – malo sem videl začudenje, eno takšno relativno ostro tokrat niti ne razpravo med Novo Slovenijo in Levico, mi smo pač tega vajeni. Ker Levica pač zagovarja načelo več države, čim več države, vse naj država regulira, mi drugače, mi želimo čim manj države, čim več svobode, čim več svobode, ekonomske svobode, zagovarjamo socialno tržni model gospodarstva, ki se je pokazal zaenkrat kot najuspešnejši. Mimogrede pa, kolega Kordiš, prenašam lepe pozdrave gospoda Iva Boscarola. Informativni izračun pravic iz javnih sredstev, govorim o rezultatih merjenja javnega mnenja. Informativnemu izračunu pravic iz javnih sredstev je naklonjenih 63 % vprašanih, vzorec, kot rečeno, 800. Problem zlorabe socialnih transferjev: 89 %, torej 89 % vprašanih zaznava problem. To je zelo dober podatek za Vlado, za ministrstvo, ki ga vodi Levica, da bodo odgovorili na ta problem, na problem zlorabe. Prisotnost zlorab socialnih transferjev: 49 % vprašanih,

Tako da prosim, ne govoriti, da ni zlorabe. Mi zakonodajalci moramo narediti vse, da bomo te zlorabe preprečili. So pa primeri, res je, da so zlorabe, na drugi strani pa tisti še posebej v Prekmurju smo ljudje, ki se rajši potegnemo, kot se reče,pod mizo, samo da za božjo voljo ne bom nikogar, sploh pa ne države prosil pomoči. Ker splošno je, vsaj po mojem razumevanju, vsak človek je najbolj zadovoljen, najbolj srečen, če lahko s svojim delom, s svojimi intelektualnimi, kulturnimi, podjetniškimi sposobnostmi razvije vse svoje potenciale. Naprej, raziskava. Izplačilo socialne pomoči v naravi v primeru zlorabe. 68 % vprašanih je naklonjenih izplačilu socialne pomoči v naravi. 68 %. Denarna socialna pomoč samo za premostitev situacije, samo za premostitev, 73 % naklonjenih. Razlika med denarno socialno pomočjo in minimalno plačo je premajhna 85 % se strinja s to trditvijo. Zato mi pravimo, da si žal nekateri izračunajo, brez kalkulatorja, da se ne splača delati. Ali so ti srečni ali niso? Po mojem prejšnjem izvajanju niso, žal. In po šestih mesecih obveza sprejetja zaposlitev tudi z za dve stopnji nižjo izobrazbo, 71 % naklonjenih. Zdrav, dela zmožen človek naj dela. Zato da bo srečen, jaz dodajam. 68 % se s tem strinja.

Nikoli ne bom pristala na tezo, da je socialna pomoč previsoka. Zdi se mi, da je bolj težava v tem, da je minimalna plača prenizka, in v tem je problem, ne v socialni pomoči. Dotaknila se bom tistega, kar poznam, kar zelo dobro poznam, in tistega, kar je intenca tega zakona, v katerem sem pač to prepoznala in mogoče tule ni bilo tako decidirano omenjeno, ampak dejansko vemo, kaj je problem in zakaj je ta predlog, vsaj del tega predloga nastal. In ja, tukaj so težave. V bistvu je nesmiselno in slepo bi bilo trditi, da težav pri obiskovanju osnovne šole pri določeni skupini naših državljanov ni. Seveda so. Točno vemo, da govorimo o romski skupnosti, in točno vemo, da govorimo o obiskovanju šole mladih učencev, ki pripadajo romski skupnosti. Razlogi za to so mnogoteri, pri delu z njimi v romskem naselju dnevno, vsak dan jih lahko prepoznaš, recimo, da imaš vsaj malo uvida, kaj je temeljni problem. Precej bolje, kot če o tem razpravljaš iz kakršnekoli dvorane ali pa kjerkoli drugod. Morda se je enkrat vendarle potrebno stvari lotiti celostno. Ampak ne celostno, kot se je lotevamo že zadnja tri desetletja ali več, ampak resnično celostno. S tem, ko želimo to skupino ljudi kaznovati, na nek način, priznavamo, da smo kot družba in kot država padli. Padli smo na svojih najšibkejših členih. Naša naloga je, da zadeve postavimo tako, da bodo otroci, tudi romski otroci redno prihajali v šolo. Vprašati se moramo, zakaj ne prihajajo, kje so razlogi. Ker razlogi niso enostavni, enoznačni. ni le stvar, da rečem, sociale, to ni le stvar nečesa, ene same stvari, ampak gre za povezan kompleks. Gre za to, da dejansko ta skupnost ne posplošujem, ampak o tistem, kar vem, pa lahko rečem – težko prepozna, težko prepozna, da je izobrazba pot do boljšega življenja. Zakaj težko prepozna? Zato ker v praksi nimajo dokazov za to. In to je del nalog, ki jih moramo mi vsi opraviti skupaj. Torej prepoznati, da se z izobrazbo lahko doseže boljše življenje, in pomagati pri tem na vseh področjih, morda tudi na področju šolstva narediti nekaj, da bo to zanje še lažje, in predvsem pred vstopom otrok v šolo poskrbeti za to, da bodo jezikovne bariere, ki so eni temeljnih problemov te skupnosti in njihove uspešne vključitve v izobraževanje, premagane. Takšen zakon ali takšni členi, kot jih beremo danes, natančneje točno v tem zakonu, seveda niso rešitev tega vprašanja. Morda bi na prvo žogo kdo rekel, ja, to je pa zdaj to, zdaj jim pa bomo pokazali. Ampak kot rečeno, vso odgovornost prelagamo na tiste, ki so v celotni zadevi in celotnem dialogu najšibkejši člen. Tega ne počne nobena zrela država. S tem lahko samo dokažemo, da smo padli na izpitu, in sicer na račun najšibkejših v naši družbi. To je nespodobno

Hvala za besedo, predsedujoča. Trije odzivi, preden grem nazaj na vsebino samega zakona, glede na razprave, ki smo jih lahko slišali. Prvi odziv je neka anketa o statistikah, kako neki anonimni ljudje menda zaznavajo zlorabe na področju denarne socialne pomoči. Zanimivo, da nisem zasledil vprašanja v tej anketi, ali ljudje, ki nanjo odgovarjajo, dejansko vedo, kako sistem denarne socialne pomoči deluje, ali pa morda odgovarjajo in ponavljajo samo določene puhlice, ki jim jih tvezijo raznorazni jožkoti, seveda z ambicijo, da jih prepričajo, kako so v osnovi sami krivi, in da nekdo, ki je na minimalni plači, vidi svojega sovražnika v nekom, ki je ostal brez zaposlitve, ne more najti nove, potem pa se obrača na center za socialno delo za koriščenje denarne socialne pomoči. Ker na ta način ideologija zakriva dejstvo, da je sistem pustil delavsko večino v tej državi na cedilu, od tistega, ki ima službo za slabo plačo, do tistega, ki do dela ne more in mora pokoristiti denarno socialno pomoč, ker je trajno postavljen v položaj položaj revščine. Med njimi so tudi taki, ki sicer delajo, pa od svojega dela ne morejo preživeti. Temu se reče, da imamo socialno državo, da tem ljudem pomaga ne glede na življenjsko situacijo, v katero so zašli. Drugi odziv. kako je menda zakon o socialno varstvenih prejemkih Nove Slovenije umeščen v socialno tržni koncept družbe in gospodarstva. Ta tako imenovani socialno tržni koncept, kot bi ga radi v Novi Sloveniji prakticirali, sumljivo spominja na to, kar gledamo v Združenih državah Amerike, kjer se v šolah streljajo, kjer bogataši praktično niso obdavčeni, 50 milijonov ljudi pa vztraja brez zdravstvenega zavarovanja. Hvala lepa za tak socialno tržni koncept družbe. In še tretja stvar, ta je pa sploh najbolj absurdna metafora trampolina. Ja ljuba duša, gospod Reberšek, vsak resen trampolin ima zraven sebe varnostno blazino in varnostno mrežo, če hočete vleči to trapasto metaforo naprej. Ravno takšna varnostna mreža, varnostna blazina mora postati slovenska socialna država, kar v tem hipu ni. Narejena je za to, da ljudi odganja od koriščenja pravic, da koristnike še teh malo pravic, kolikor jih sploh obstaja, stigmatizira in da celo družbo okoli njih šunta, kako so to eni sami goljufi pa lenuhi in ne vem, kaj še vse. Seveda nič od tega ne drži. Za zaključek bom še enkrat povzel glavne tri rešitve v tem zakonu, ki so, kot rečeno, prej del problema kot rešitve. Prvi je to, da se denarno socialno pomoč v primeru, ko otrok ne pride v šolo, izplačuje v naravi, ne pa v financah. Kot rečeno, to hudo posega na področje avtonomije strokovnega delavca, ki dejansko pozna situacijo neke neke družine, nekega gospodinjstva,in hkrati lahko potegne za seboj zelo neljube posledice za življenjsko situacijo neke konkretne revne marginalizirane družine, ki se je v tej situacija znašla, ker bi ji pa morda bolj prav prišlo tistih nekaj evrov za to, da poravna kakšne druge stroške, ki jih je imela v življenju, kot pa neka izstavljena pomoč v naravi. Itak ta ukrep ni namenjen temu, da se ljudem pomaga, kaj šele temu, da bi otroci, ki ne pridejo v šolo, prišli v šolo, ampak je namenjen penaliziranju in preganjanju. Se pravi diametralno nasprotna ideja od tega, kar naj bi socialna država bila. Drugi ukrep, da so do denarne pomoči upravičeni obsojenci na hišni zapor. Kot je povedal državni sekretar Juvan, je to ukrep, ki je dejansko na mestu in ga bomo posvojili v naslednji intervenciji v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih, ampak žal ne odtehta drugih dveh minusov, ki v tem zakonu sta in sta popolnoma narobe. Druga stvar, ki je narobe, je pa ukrep izmenjave podatkov, kot je zasnovan, med centri za socialno delo, humanitarnimi organizacijami, skratka vsemi, ki so vpleteni v življenjsko situacijo posameznika, gospodinjstva, družine, ki so se znašli na margini, ki so se znašli v stiski. Bil sem ambivalenten do tega ukrepa, ker lahko bi ta izmenjava informacij pomenila, da nekdo, ki potrebuje socialno pomoč in skrbstvo socialne države, dobi bolj celovito obravnavo in bolj celovito pomoč, kot bi jo sicer, ker se med sabo povežejo različne institucije. Ampak potem smo pa v obrazložitvi lahko slišali, da je to samo še en način, kako se bo siromake preganjalo za vsak evro in za vsak cent, medtem ko se ljudje z milijoni v tej državi prosto sprehajajo in davkom izogibajo.

Druga številka, ki bolj natančno izračunava, recimo temu, prag absolutne revščine, so minimalni življenjski stroški, ki so bili izračunani nazadnje leta 2017 na podlagi podatkov iz leta 2016, in ti znašajo 613 evrov. Če to malo prilagodimo za inflacijo, smo tam nekje. Sicer pa bi vseeno prosil vse, ki mislijo, da se s 740 evri lahko izogneš revščini, da se poskusite preslikati v situacijo, kjer plačujete najemnino in imate 740 evrov neto dohodka.

pa vidimo, če bo ugotovil, ali je v revščini ali ni, po nekaj časa, sploh če bo moral najemnino plačevati. Resno se mi zdi s stališča ministrstva, da si moramo priznati, da je 740 evrov na mesec nekaj, čemur čemur lahko gladko rečemo prag tveganja revščine in si tukaj ne rabimo zatiskati oči. Potem je bilo rečeno, da se socialne pomoči dajejo kar počez. Pri socialnih pomočeh imamo tri vrste pogojev. Eno je krivdni pogoj, drugo je premoženjski pogoj in tretji je dohodkovni pogoj. Vsi ti pogoji so relativno ostri, sploh krivdni pogoj. V socialno zakonodajo se je tekom desetletij umestilo tudi precej mehanizmov odvračanja od zaprošanja za socialne pomoči. Tako da tukaj bi rekel, da ne, v Sloveniji se socialne pomoči ne delijo kar tako povprek. Rad bi poudaril tudi, da se s tem ustvarja neka napetost oziroma nesoglasje med revnimi brezposelnimi in revnimi zaposlenimi. Mislim, da si ne smemo privoščiti, da dve skupini ranljivih ljudi eno proti drugi šuntamo. podatek, ki ga imam, je, da je tudi 7 tisoč redno zaposlenih oseb prejemnikov denarne socialne pomoči. In tudi gospodinjstva, ki imajo družinske člane, ki so redno zaposleni in hkrati prejemajo denarno socialno pomoč, ker so pod cenzusom osnovnega minimalnega dohodka za to gospodinjstvo, tudi te družine bodo imele, si predstavljam, decembra težave s plačilom položnic za ogrevanje. Res si ne želim videti filma, kjer bomo postavili sistem, da se bo tem ljudem odvzela ta denarna socialna pomoč. Glede anket bi me v resnici zanimalo, kateri raziskovalni inštitut je delal to anketo, tega podatka nimam, in pa kako je lahko naklonjenost oziroma nenaklonjenost dejstvom, da obstajajo denarne socialne pomoči, metodološko ustrezna za ustvarjanje politik na ravni države. Hvala. Hvala lepa. S tem zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 29. junija, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. Prehajamo na

Predlog zakona je na 2. nujni seji 23. junija 2022 obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Kot prva ima besedo Poslanska skupina Svoboda, vabim kolegico Jožico Derganc. Izvolite. Lepo pozdravljeni! Gospa podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Predlog novele Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja nastavlja poenostavitev postopka vrednotenja izobraževanja, razširja oprostitev plačila stroškov postopka vrednotenja izobraževanja, in sicer na osebe s priznano mednarodno zaščito in prosilce za mednarodno zaščito v Sloveniji ter za imetnike slovenskih listin v izobraževanju. Ta zakon med drugim omogoča tudi elektronsko poslovanje. Namen zakona je tako skrajšati postopke in s tem omogočiti hitrejše in lažje priznavanje poklicnih izobraževanj. Kljub temu da predlagane spremembe delno rešujejo navedeno problematiko, jih je treba v zakonodajo sistemsko umestiti in pripraviti poglobljeno analizo. Le tako bo nov zakon vseboval celovite rešitve in tudi upošteval spremembe na mednarodnem področju. V Poslanski skupini Svoboda pozdravljamo namero Vlade, da bo na področju priznavanja in vrednotenja izobraževanja naredila korak naprej ter pripravila ustrezno pravno podlago. Hkrati pa verjamemo v iskren namen opozicije, ki je to problematiko naslovila. Zato pričakujemo, da bo vladne spremembe, ko bodo le-te na poslanskih klopeh, tudi podprla. Hvala.

Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovani kolegi! Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja podpira, saj predvideni predlog prinaša naslednje poglavitne rešitve. Postopno vključevanje e-poslovanja pri postopkih vrednotenja izobraževanja in s tem zmanjšanje upravnih ovir za prosilce in organe. Zagotavljanje osebam s priznano mednarodno zaščito in prosilcem za mednarodno zaščito v Sloveniji ter osebam s priznanjem statusa repatriirane osebe ter njenim ožjim družinskim članom s priznano pravico do repatriacije v Slovenijo, ki opravljenega izobraževanja ne morejo izkazati z dokumenti, in da se jim primerno popiše opravljeno izobraževanje, kakor to izhaja iz Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji. Potem prinaša poenostavitev zapisa tujega naslova v Sloveniji za imetnike tujih listin o izobraževanju, torej brez države izvora izobraževanja. V nadaljevanju v postopku vrednotenja izobraževanja postajajo opredelitve določbe v primeru nepopolne vloge legalizacije tujih listin natančnejše. Prinaša tudi posodobljen seznam upravičencev za oprostitev stroškov postopka. postopka. Po 10 letih uporabe Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja je bilo torej ugotovljeno, da je treba jasneje opredeliti nekatere določbe v postopku vrednotenja izobraževanja in vključiti določbe o obravnavi izobraževanja, ko za vrednotenje zaprosi oseba s priznano mednarodno zaščito ali prosilec za mednarodno zaščito v Sloveniji ter oseba s priznanim statusom repatriirane osebe ter njeni ožji družinski člani, jim je bila priznana pravica do repatriacije v Slovenijo. Gre torej za posodobitev in prilagoditev spremembam v mednarodnem prostoru izobraževanja in priznanja, zato v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da je zakon primeren za obravnavo. Hvala.

Zakaj smo med drugim v parlamentarno proceduro vložili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja? Med drugim tudi zato, ker vlada prava zmeda na primer v zdravstvenih ambulantah, bolnišnicah in tako naprej, ko boste našli zdravnika, ki bo imel na ploščici napisano doktor medicine, v oklepaju Republika Hrvaška, dr. med., Republika Hrvaška ali pa katerakoli država, in to potem pomeni, da je ta zdravnik, nekateri tako interpretirajo, hrvaški državljan, ali kakorkoli že. Skratka zmeda, ki smo jo želeli tukaj odpraviti, vendar ste vi temu rekli ne. Gre za tehnični zakon,

S predlogom smo tako želeli doseči, da bi bilo mogoče vlogo za vrednotenje izobraževanja oddati tudi elektronsko. E-poslovanje bi olajšalo postopek zlasti tistim, ki jim izobraževalne inštitucije podelijo e-listine o izobraževanju in e-prilogo k diplomi, kar z digitalizacijo visokošolskega prostora postaja vse pogostejša praksa. Postopke smo želeli olajšati tudi več tisoč Ukrajincem, ki so že prišli in še prihajajo v Slovenijo in zaprosijo za začasno oziroma mednarodno zaščito, nimajo pa s seboj popolne dokumentacije o svojem izobraževanju. Takšnim prosilcem smo želeli omogočiti, da lahko na podlagi razpoložljive dokumentacije tudi oni pridobijo potrdilo, ki izkazuje njihovo izobrazbo. ENIC-NARIC center – to je namreč nacionalni informacijski center, ki je bil ustanovljen v skladu z Lizbonsko konvencijo konvencijo – bi v takih primerih na podlagi predloženih dokazil in drugih virov informacij izdal dokument, v katerem bi popisal izobraževalno pot prosilca in podal splošno informacijo o primerljivosti tujega izobraževalnega sistema s slovenskim izobraževalnim sistemom. Ta rešitev bi bila ključna, da bi se lahko Ukrajinci pa tudi drugi ljudje, ki se pred vojno ali preganjanjem zatečejo v Slovenijo, hitreje vključili na trg dela, s tem pa tudi v družbo, ki jih je sprejela pod svojo zaščito. Enaka ureditev, ki bi omogočila pridobitev dokumenta s popisom izobraževanja, bi veljala tudi za repatriirane osebe. Obžalujemo, da je večina na odboru temu rekla ne. Poleg tega smo želeli prosilce za mednarodno ali začasno zaščito oziroma osebe z že priznano mednarodno ali začasno zaščito ter repatriirane osebe oprostiti stroškov vrednotenja izobraževanja. Teh stroškov pa bi oprostili tudi prosilce za vrednotenja izobraževanja, ki zaprosijo za mnenje o slovenski listini o izobraževanju. S predlogom novele, ki smo jo vložili, smo, kot že rečeno, želeli odpraviti tudi nesporazume, ki se pojavljajo zaradi trenutne ureditve zapisovanja naslovov, pridobljenih v tujini. Nekdo, ki je opravil izobraževanje v tujini, mora namreč s tujim naslovom zapisati tudi državo, kjer je opravljal izobraževanje. Popolna zmeda. Pri tem mnogokrat prihaja do nesporazumov in napačnega razumevanja, da zapis države pomeni državljanstvo, ne pa države, v kateri je bila pridobljena izobrazba. Z našim predlogom bi zapis države za naslovom v tujem jeziku odpravili, saj ne predstavlja dodane vrednosti, temveč naslov le podaljšuje. Obžalujemo, da je večina na odboru temu rekla ne. V predlogu smo tudi jasno določili, da v postopku vrednotenja izobraževanja ni potrebna overitev po diplomatskih in konzularnih predstavništvih, tako imenovana dolga overitev, temveč zadostuje overitev z žigom apostile, kar pomeni mnogo krajši in uporabniku prijaznejši postopek z nižjimi stroški. Kljub zelo koristnim rešitvam, ki bi vodile v enostavnejše postopke, debirokratizacijo in digitalizacijo postopkov vrednotenja in priznavanja izobraževanja, koalicijske stranke Svoboda, SD in Levica niso podprle našega predloga, očitno zgolj zato, ker prihaja iz napačne stranke, iz opozicijske NSi. Na matičnem Odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino namreč nihče od koalicijskih poslancev niti državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ni znal pojasniti, čemu pravzaprav v zakonu nasprotujejo. Izgovorili so se le na to, da bo Vlada pripravila sistemski zakon s tega področja. Komaj čakamo. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil poslanec Damijan Zrim. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, cenjene kolegice, kolegi! Izobraževanje na tujih šolah in univerzah danes še ni bilo tako dostopno. Obstajajo številni programi študijskih izmenjav in štipendij, ki mladim omogočajo, da pridobijo izobrazbo izven Slovenije. Te možnosti so se dodatno povečale po vstopu Slovenije v Evropsko unijo, kar samo po sebi ni slabo, saj večja mednarodna mobilnost v izobraževanju slovenskih študentov omogoča, da si mladi pridobijo znanja, ki jih morda v Sloveniji nikoli ne bi mogli dobiti, ali pa s študijem v tujini dobijo posebno življenjsko izkušnjo študiranja in življenja v drugačnem kulturnem okolju. Zadnja leta zaznamo tudi večjo mednarodno mobilnost delovne sile. V Slovenijo se ne vračajo samo mladi, ki so študirali na tujih univerzah, ampak tudi tuji državljani, ki želijo delati v Sloveniji. Zaradi pomanjkanja kadra na posameznih področjih, kot je zdravstvo, nega starejših ali v tehničnih poklicih, pa bo potreba po tuji delovni sili pri nas le še naraščala. Zaradi večje mednarodne mobilnosti študentov in delovne sile je zato še toliko bolj pomembno, da imamo ustrezen zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, ki posameznikom, ki so se izobraževali v tujini, omogoča priznanje izobrazbe, s čimer lahko pri nas nadaljujejo izobraževanje ali najdejo ustrezno zaposlitev. Socialni demokrati smo že ob sprejemanju obstoječega zakona pred 10 leti pozdravili tedanji prehod od zastarelih dolgotrajnih in dražjih konceptov priznavanja in ugotavljanja enakovrednosti študijskih programov k fleksibilnejšemu in bolj odprtemu konceptu sprejemanja v tujini pridobljene izobrazbe. Zato smo tudi podprli takratni predlog zakona. Za nas tudi ni sporno, če se obstoječi zakon prilagodi nedavnim spremembam v šolskem sistemu, sprejetim z mednarodnimi konvencijami s področja priznavanja izobrazbe, kakor tudi dogajanju na trgu dela in vse večji mobilnosti študentov in zaposlenih. Kljub temu pa menimo, da bi bilo bolj ustrezno in primerno, če bi se takšne spremembe obstoječega zakona pripravile na ministrstvu za izobraževanje, torej pristojnem ministrstvu. Zato pozdravljamo napoved predstavnika Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na oddelku za izobraževanje, da bodo za ta zakon v kratkem pripravili svoj predlog sprememb in dopolnitev zakona, ki bo ta vprašanja naslovil na sistematičen in celovit način ter bo upošteval tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. NATAŠA SUKIČ:** Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009

s prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja Jelki Godec. Izvolite. Pozdravljeni! Predlog spremembe Zakona o lekarniški dejavnosti je pripravljen na podlagi uveljavitve odločbe Ustavnega sodišča z dne 27. 11. 2020, kjer je Ustavno sodišče presojalo drugi in sedmi odstavek 121. člena omejenega Zakona, kjer je v drugem odstavku določeno, da se koncesije, ki so bile uveljavljene po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu, podeljene za nedoločen čas, čas, z uveljavitvijo Zakona o lekarniški dejavnosti 1 podelijo za omejeno število let, torej od 15 do 30 let, in sedmi odstavek, ki govori, da se izvajalec lekarniške dejavnosti, dan uveljavitve Zakona o lekarniški dejavnosti 1 opravlja [dejavnost na podlagi] koncesije kot registriran zasebni izvajalec, lahko preoblikuje v gospodarsko družbo na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe in se nanaša na statusno preoblikovanje podjetnika. Ustavno sodišče je torej najprej presojalo ureditev trajanja koncesij za izvajanje lekarniške dejavnosti in ugotovilo, da so bile koncesije na podlagi Zakona o lekarniški dejavnosti dejansko podeljene za določen čas, četudi formalnopravno časovnih omejitev ni bilo in so prenehale s smrtjo koncesionarja oziroma pet let po njegovi smrti. Koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti so tudi po tem novem sprejetem zakonu, Zakonu o lekarniški dejavnosti 1, dejansko še vedno podeljene za določen čas, četudi formalnopravno, tako kot sem že omenila, časovnih omejitev ni bilo. Ustavno sodišče je v nadaljevanju presojalo možnost prenosa poslovnega deleža v družbi s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti in je ugotovilo, da se v skladu z odločbami ZLD-1 koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti pravni osebi podeljuje na osnovi zaupanja koncedenta nosilcu lekarniške dejavnosti, ki je imetnik

oziroma pod kakšnimi pogoji je možna sprememba nosilca lekarniške dejavnosti v družbi s koncesijo zaradi prenosa njegovega lastniškega deleža na drugo osebo. Tako je Ustavno sodišče zakonodajalcu naložilo, da mora urediti možnost prenosa večinskega deleža v osnovnem kapitalu pravne osebe s koncesijo, ki je v lasti nosilca lekarniške dejavnost, ter urediti vse zadeve v zvezi s tem, torej prenos in pogoji zanj, vloga koncedenta in postopki, opredelitev vsebine odločbe koncedenta in pogodbe v primeru prenosa deleža. Cilj zakona je noveliranje tistih določb za katere je Ustavno sodišče ugotovilo, da niso v skladu z ustavo. Sprememba določb bo pomenila korak naprej k preglednejši in bolj predvidljivi ureditvi področja preoblikovanja zasebnega zdravstvenega delavca s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti v gospodarsko družbo, tako da bo jasno opredeljena vloga koncedenta v tem postopku in področje prenosa večinskega deleža v pravni osebi s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti, tako da bodo upoštevana stališča in navodila Ustavnega sodišča iz odločbe z dne 5. 11. 2020. Poglavitne rešitve so, da se z novim 39.a členom ureja prenos večinskega poslovnega deleža, torej poslovnega deleža, ki predstavlja več kot 50 % osnovnega kapitala gospodarske družbe oziroma poslovnega deleža, katerega imetnik bo na prenosu imetnik več kot 50 % osnovnega kapitala gospodarske družbe. V skladu z ZLD-1 mora biti imetnik večinskega poslovnega deleža gospodarske družbe s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti in nosilec lekarniške dejavnosti, pomeni magister farmacije z licenco, ki je tudi poslovodja ali poslovni organ. Za prenos večinskega deleža se predvideva tudi predhodno soglasje koncedenta, denimo občine, ki lahko v nadaljevanju vseskozi izvršuje nadzor, ali koncesionar izpolnjuje vse pogoje. Med drugim se pa tudi spreminja drugi odstavek 121. člena ZLD-1, saj je Ustavno sodišče ugotovilo, da koncesije, podeljene na podlagi tega zakona, niso bile podeljene za nedoločen čas, ker prenehajo s smrtjo koncesionarja. To ne velja za nazaj in ne vpliva na pravnomočno končane postopke, ki so bili izvedeni na podlagi te odločbe. Dopolni se tudi določba predhodne določbe glede preoblikovanja zasebnega zdravstvenega delavca s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti v gospodarsko družbo z univerzalnim pravnim nasledstvom tako, da se natančno opredeli vloga koncedenta pri oblikovanju in določi postopek, po katerem se uredijo posledice univerzalnega pravnega nasledstva. Z upoštevanjem pripomb zainteresirane javnosti je tudi možnost amandmajev v drugem branju, redakcijske in

Hvala za besedo, gospa podpredsednica Državnega zbora. Spoštovane poslanke in poslanci! Vlada Republike Slovenije je od Državnega zbora v mnenje prejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Iz predloga zakona izhaja, da je cilj predloga sprememb in dopolnitev zakona noveliranje določb, za katere je Ustavno sodišče ugotovilo, da niso v skladu z ustavo. Namen določb je urediti področje preoblikovanja zasebnega zdravstvenega delavca s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti v gospodarsko družbo tako, da bo jasno opredeljena vloga koncedenta v tem postopku, in področje prenosa večinskega deleža v pravni osebi s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti tako, da bodo upoštevani stališča in navodila Ustavnega sodišča iz odločbe z dne 5. novembra 2020. Predlagana novela zakona določa splošna pravila za prenos večinskega deleža v kapitalski družbi imetnici koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti, to je možnost prenosa in pogoji zanj, vlogo koncedenta in postopke, opredeljuje vsebino odločbe koncedenta in pogodbe v primeru prenosa deleža. Prenos deleža se omogoča, vendar pod določenimi pogoji in s sodelovanjem koncedenta. Poleg tega se izrecno ureja prvi prenos deleža v družbi s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti, ki nima izrecno določenega trajanja koncesijskega razmerja. Gre le za družbe s koncesijo, nastale po statusno-pravnem preoblikovanju zasebnega zdravstvenega delavca v gospodarsko družbo. Vlada ugotavlja, da bi bila s predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o lekarniški dejavnosti v skladu z odločbo Ustavnega sodišča le delno odpravljena protiustavna pravna praznina, kajti predlog zakona neprimerno in nejasno ureja vprašanje, ki ga je izpostavilo Ustavno sodišče, in sicer, kaj se zgodi s tistimi koncesijami, ki so bile v skladu s prej veljavnim Zakonom o lekarniški dejavnosti brez časovne omejitve podeljene zasebnikom, ki se na podlagi sedmega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti preoblikuje v gospodarsko družbo, ki je pravna oseba. Takšno razlikovanje je neutemeljeno in bi na podlagi te izjeme prišlo tudi do razlik med gospodarskimi družbami, ki bodo plod te zakonske določbe, in ne same vrednosti gospodarske družbe na trgu. Obenem je treba v predlogu zakona v sedmem in desetem odstavku redakcijsko popraviti tudi sklice na ustrezne člene zakona. Glede na navedeno Vlada ne podpira predloga zakona, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem, saj meni, da je treba celovito in bolj jasno urediti vprašanja, ki jih je vzpostavilo Ustavno sodišče, ter predlog zakona tudi redakcijsko in nomotehnično urediti. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanec mag. Dejan Kaloh. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, hvala. Spoštovani kolegi poslanci, poslanke in državljani, državljanke, ki nas spremljate prek malih zaslonov! Danes obravnavamo zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti z oznako ZLD-1. Razlogi za pripravo izhajajo iz uveljavitve odločbe Ustavnega sodišča z dne 27. novembra 2020. Ustavno sodišče je, kot je že dejala predlagateljica, presojalo drugi in sedmi odstavek 121. člena ZLD-1 ter ugotovilo protiustavno pravno praznino. Postopek za začetek postopka za oceno ustavnosti je sprožila Občina Tolmin. Kaj je Ustavno sodišče Republike Slovenije v predmetni odločbi dejansko presodilo? Sledeče. Koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti so tudi na podlagi ZLD-1 dejansko podeljene za določen čas, četudi formalnopravno časovne omejitve ni bilo in so prenehale s smrtjo koncesionarja oziroma po petih letih od njegove smrti. Nadalje, v skladu z določbami ZLD-1 se koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti pravni osebi podeljuje na osnovi zaupanja koncedenta, nosilca lekarniške dejavnosti, ki je imetnik večinskega deleža v družbi. Ustavno sodišče je zakonodajalcu tudi naložilo, da mora urediti možnost prenosa večinskega deleža v osnovnem kapitalu pravne osebe s koncesijo, ki je v lasti nosilca lekarniške dejavnosti, ter urediti vse zadeve v zvezi s tem, se pravi prenos in pogoji zanj, vloga koncedenta in postopki, opredelitve vsebine odločbe koncedenta in pogodbe v primeru prenosa samega deleža. Poglavitne rešitve iz ZLD-1D. Z novim 39.a členom se ureja prenos večinskega poslovnega deleža, torej poslovnega deleža, ki predstavlja več kot 50 % osnovnega kapitala gospodarske družbe oziroma poslovnega deleža, katerega imetnik bo ob prenosu imetnik več kot 50 % osnovnega kapitala gospodarske družbe. V skladu z ZLD-1 mora biti imetnik večinskega poslovnega deleža gospodarske družbe s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti nosilec lekarniške dejavnosti, se pravi, kot vemo, mora biti magister farmacije z licenco, ki je tudi poslovodja ali poslovodni organ. Nadaljnje rešitve iz ZLD-1. Za prenos večinskega deleža se predvideva tudi predhodno soglasje koncedenta, denimo občine, ki lahko v nadaljevanju vseskozi vzdržuje nadzor, ali koncesionar izpolnjuje vse pogoje. Nadalje se ureja tudi status zasebnih zdravstvenih delavcev, ki jim je bila koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti podeljena po Zakonu o lekarniški dejavnosti, ki je veljal pred ZLD-1. V ZLD-1 namreč ni predvideno, da se koncesija za izvajanje lekarniške dejavnosti podeli zasebnemu zdravstvenemu delavcu, ampak se podeli nosilcu lekarniške dejavnosti, ki je organiziran kot samostojni podjetnik posameznik. Zakon dopušča možnost preoblikovanja, ki je celoti odločitev posameznega koncesionarja. Mnenje Vlade Republike Slovenije, ki smo ga dobili na mizo, je negativno, a v argumentaciji šibko. Predlog naj ne bi dovolj celovito urejal vprašanj, ki jih je izpostavilo Ustavno sodišče Republike Slovenije. Jaz sem si pogledal še enkrat vašo koalicijsko pogodbo, aktualnega koalicijskega trojčka, ta na strani 5 sicer pravi: »Spoštovanje odločb Ustavnega sodišča. Odločbe Ustavnega sodišča morajo biti uresničene v najkrajšem možnem roku in ne glede na to, ali se z vsebino ustavne odločbe strinjamo ali ne.« Konec citata. Za zaključek: v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti seveda podprli. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo poslanec Jožef Horvat. Izvolite. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Spoštovani gospod državni sekretar, kolegice in kolegi! Kot že danes večkrat omenjeno, Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku za presojo ustavnosti, ki ga je sprožila občina Tolmin v zvezi s 121. členom Zakona o lekarniški dejavnosti, 5. novembra leta 2020 ugotovilo, da ta člen ni skladen z Ustavo Republike Slovenije. Ne določa namreč pravil za prenos večinskega deleža v gospodarski družbi s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti. Z novelo se tako predlaga, da se za prenos večinskega poslovnega deleža zahteva predhodno soglasje koncedenta, ki ga ta poda v obliki odločbe o spremembi koncesije z odložnim pogojem, ki nastopi z izvedbo prenosa večinskega poslovnega deleža v sodnem ali poslovnem registru. Koncesijsko razmerje ostane pretežno nespremenjeno, pogoji za izvajanje koncesije so enaki, koncesija je časovno omejena, pri spremembi nosilca lekarniške dejavnosti pa koncedent odloča na podlagi pogojev, ki jih morata izpolnjevati nosilec lekarniške dejavnosti, ki prevzema večinski poslovni delež, in družba koncesionarka. družba koncesionarka. Da se prepreči možnost neomejenih prenosov poslovnih deležev in s tem neomejenega trajanja koncesije, pa se predlaga določitev trajanja koncesije ob prvem prenosu večinskega poslovnega deleža pravni osebi, katere koncesija nima omejenega trajanja. V Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati podpiramo vlaganje zasebnikov v zdravstveno infrastrukturo, ki na ta način znižuje materialne stroške države, omogoča večjo in kakovostnejšo ponudbo storitev, krajše čakalne vrste ter enakomernejšo dostopnost. Ločiti je treba med delom koncesionarjev v javni službi in delom čistih čistih zasebnikov brez koncesije, ki omogočajo samoplačniške in nadstandardne zdravstvene storitve. Pozdravljamo pobudo predlagateljev, da se uredi neustavnost, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče v Zakonu o lekarniški dejavnosti, vendar pa menimo, da imajo pri predlagani rešitvi občine kot koncedenti premalo dorečeno vlogo. Menimo, da je treba prenos večinskega deleža v gospodarski družbi s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti vsekakor urediti, vendar predlagano rešitev še dodelati, zato v Poslanski skupini Nova Slovenija predlagani noveli ne bomo nasprotovali. Hvala lepa.

Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Zakon o lekarniški dejavnosti je zakon, ki ga še nismo oziroma niso spremenili v tolikšni meri, da bi vse dosedanje spremembe ter dopolnitve zadostile oceni Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Lahko rečemo, da gre za zakonsko materijo, pri kateri je v ozadju tudi ogromno interesnih skupin, ki so si ali pa si želijo, da bi nekatere spremembe šle v smeri, ki bi jim ugajale. A tokrat je po mnenju predlagateljev Zakon o lekarniški dejavnosti na naših klopeh zaradi tega, ker v zakonu ni določeno oziroma ni opredeljeno, pod kakšnimi pogoji je možna sprememba nosilca lekarniške dejavnosti v družbi s koncesijo zaradi prenosa njegovega lastniškega deleža na drugo osebo. Kot so zapisali, je Ustavno sodišče ugotovilo, da bi prenašanje večinskega deleža v osnovnem kapitalu pravne osebe in s tem prikrit prenos koncesije omogočalo časovno neomejeno prenašanje koncesije brez javnega razpisa. Glavni cilji predlaganih sprememb gredo v smeri, da se s sprejetimi spremembami in dopolnitvami odpravi protiustavna pravna praznina in s tem zagotovi pravna varnost, ki je del 2. člena naše Ustave. Z navedenimi spremembami in dopolnitvami predlagatelji po njihovem mnenju sledijo tudi realizaciji pozitivne obveznosti države iz 51. člena Ustave, ki določa dolžnost zagotavljanja pravice do zdravstvenega varstva vsem prebivalcem, kar zajema tudi zagotavljanje oskrbe z zdravili v lekarnah. Predlagatelji bi z zapisanimi rešitvami določili splošna pravila za prenos večinskega deleža v kapitalski družbi imetnici koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti, možnost prenosa in pogoje zanj, vloga koncedenta in postopke opredelitev vsebine odločbe koncedenta in pogodbe v primeru prenosa deleža. Predlagane rešitve pa urejajo tudi to, da se uredi določba prehodne določbe glede preoblikovanja zasebnega zdravstvenega delavca s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti v gospodarsko družbo z univerzalnim pravnim nasledstvom tako, da se natančno opredeli vloga koncedenta pri preoblikovanju in določi postopek, po katerem se uredijo posledice univerzalnega pravnega nasledstva. Na tem mestu je vprašanje, zakaj je ta zakonska vsebina del zakonov, ki jih je sedanja opozicija vložila takoj po začetku tega mandata. Mar prejšnja vlada ni imela dovolj časa, da bi takšen zakon, ki rešuje vse to, na kar je opozorilo tudi Ustavno sodišče, vložila in predlagala v času svojega mandata? Je današnji predlog resnično ponujena roka sodelovanja opozicije? Kakorkoli že, vsekakor je jasno, da je Zakon o lekarniški dejavnosti zakon, ki ga redno spreminjamo in dopolnjujemo, največkrat kar s poslanskimi zakoni. V Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da je končno napočil čas, da se pristojno ministrstvo aktivno loti reševanje tega zakona tako, da enkrat za vselej pripravi takšen predlog, ki bo zadostil vsem zahtevam Ustavnega sodišča, sistemsko uredil zakonodajo ter hkrati obranil tudi to, da bodo lekarne in lekarniška dejavnost ostali del javnega zdravstvenega sistema še naprej. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo poslanec Miha Kordiš. Izvoli. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Predsedujoča, hvala za besedo. Slovenija ima celo v svetovnem merilu eno izmed najboljših organizacij preskrbe z zdravili. z gesto/ in rečemo hvala lepa, ker smo si to preskrbo z zdravili zagotovili na način neprestanega odbijanja teh ali onih lobističnih napadov na našo preskrbo z zdravili, kot smo jih v zadnjih nekaj letih videli kar nekaj. Prvi izmed teh napadov je bil usmerjen v preskrbo z zdravili na debelo. Preskrba z zdravili na drobno, torej to, kar vidimo kot običajne lekarne, in veliki grosisti morajo biti seveda ločeni. Ločeni pa morajo biti zato, ker vertikalna integracija med prodajo na debelo in prodajo na drobno v primeru zdravil zelo hitro privede v pritisk na lekarne, da prodajo več zdravil, kolikor bi jih ljudje dejansko potrebovali, in na ta način povečujejo dobiček. Kar seveda ne gre, to je moment, ki ogroža javno zdravje ravno na področju preskrbe z zdravili, ki naj bi to javno zdravje ohranjala. Drugi napadi pa so se dogajali glede na organizacijo te drobne preskrbe z zdravili, se pravi, kako naj izgledajo slovenske lekarne. Kot javne lekarne se pri nas pogosto pojmuje tako imenovane koncesijske lekarne. Koncesija je v osnovi pripoznanje države v odnosu do določenega posameznika farmacevta, šolanega strokovnega kadra, da lahko v svoji lastni režiji vrši prodajo oziroma preskrbo z zdravili. Ampak – in tukaj pridemo do tega zanimivega hakeljca – po tovrstnem pojmovanju koncesijske preskrbe z zdravili bi bila pravna oseba, ki bi temu odgovarjala, pravna oseba samostojnega podjetnika, ker je tisti en človek, ki vrši dejavnost, strokovnjak, lekarnar, šolani farmacevt. Ampak se je med zadnjimi posegi v Zakon o lekarniški dejavnosti znašla tudi ideja oziroma širitev, da lahko pod zastavo koncesij preskrbo z zdravili izvajajo tudi čisto običajna podjetja, z nekaj omejitvami v obsegu lastniškega deleža, pa vendar. Ampak takoj ko se mi pogovarjamo o preskrbi z zdravili prek nekega deooja in ko se pogovarjamo o premetavanju koncesij levo, desno skozi prenašanje lastniškega deleža, se ne pogovarjamo o zasledovanju ciljev javnega zdravja in javne preskrbe z zdravili na neprofiten, družbeno koristen način kot oblikah zadovoljevanja človekovih potreb na enak način, kot je to oskrba z vodo, kot je to zagotavljanje čistega okolja in čistega zraka, kot je to navsezadnje elementarna zdravstvena oskrba. Ne ne ne, pogovarjamo se o preskrbi z zdravili kot zgolj še enem izmed biznisov, ki je tu zato, da zasleduje dobičkonosne cilje. Ne pa javnega zdravja vseh državljank in državljanov. Zato je bila že ta intervencija v Zakon o lekarniški dejavnosti, ki je razširila zmožnost, menda, nominalno javnega opravljanja lekarniške dejavnosti na običajne deooje, kjer se lahko lastniški deleži premetavajo naokoli, prodajajo in se z njimi cenka, sama po sebi problematična. Kaj šele, da bi, tako kot to beremo z zakonom o lekarniški dejavnosti v današnji obravnavi, to logiko biznisa preskrbe z zdravili za dobiček namesto dejavnosti za zagotavljanje javnega zdravja še dodatno razširili in formalnopravno normirali. Seveda, kot je ugotovilo Ustavno sodišče, tu res zeva pravna praznina, vsebinski način, kako to pravno praznino zapolnimo, je pa po našem v Levici diametralno nasproten od tega, kar predlagajo v stranki SDS, kjer bi si želeli tu še več, še več zasebništva, še več tržnega razumevanja preskrbe z zdravili. Mi bi želeli to storiti popolnoma obratno. V resnici bi bilo potrebno na ravni celotne države zasebno mrežo preskrbe z zdravili postopoma in skozi čas nadomestiti z neko mrežo dejansko javnih javnih lekarn, ki so v javni lasti, ki delujejo neprofitno in imajo v svoje jedro zapisan javni interes, ne pa tak ali drugačen zaseben dobičkonosen motiv. Tu ne gre za posameznike, tu gre za princip, kako pristopamo k organizaciji nečesa, kar obravnavamo kot javno dobro. In preskrba z zdravili javno dobro zagotovo je. Hvala.

Lekarniška dejavnost je javna služba in del zdravstvene dejavnosti. V prvi vrsti je njen poglavitni namen varovanje javnega zdravja in ustrezna preskrba z zdravili, medicinskimi pripomočki in izdelki za varovanje zdravja. Prav tako farmacevti aktivno opravljajo tudi strokovne in svetovalne storitve za paciente. To prispeva k večji varnosti bolnikov, zmanjšanju zdravstvenih zapletov in nižjimi stroškom zdravljenja. Ne glede na to, ali se lekarniška dejavnost izvaja v okviru javnega zavoda ali podelitve koncesije zasebniku, gre za visoko regulirano dejavnost tako v Sloveniji kot v Evropski uniji. Namen zakona, ki je pred nami, je uveljavitev odločb Ustavnega sodišča. Namreč, Občina Tolmin je pred Ustavnim sodiščem izpodbijala 121. člen Zakona o lekarniški dejavnosti. To je ugotovilo, da prehodna določba izrecno ureja zgolj uskladitev koncesijskih odločb in pogodb pri koncesijah, ki so bile podeljene po uveljavitvi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ne ureja pa uskladitev koncesijskih odločb in pogodb, ki so bile podeljene oziroma sklenjene pred njegovo uveljavitvijo po prej veljavnem Zakonu o lekarniški dejavnosti. Ta je dovoljeval podelitev koncesij zgolj fizičnim osebam in ni določal časovne omejitve za podelitev koncesij. Sodišče je zakonodajalcu naložilo, da določi, ali je prenos lastniškega deleža v družbi s koncesijo sploh dopusten, in če da, pod kakšnimi pogoji. Poraja se namreč vprašanje, kaj se zgodi s tistimi koncesijami, ki so bile v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti brez časovne omejitve podeljene zasebnikom, a so se preoblikovale v gospodarsko družbo, ki je pravna oseba. Prenašanje večinskega deleža v osnovnem kapitalu pravne osebe, koncesionarja in s tem prikrit prenos koncesij bi namreč omogočal časovno neomejeno prenašanje koncesij brez javnega razpisa. Prav tako bi morala biti določena postopkovna pravila, po katerih se prenos koncesij izvede, in vsebina novih koncesijskih odločb oziroma pogodb. Predlog zakona prenosa omogoča, prav tako vezano na preoblikovanje zasebnega zdravstva, delavca s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti v gospodarsko družbo, določa pravila za prenos večinskega deleža v kapitalski družbi, imetnici koncesije za izvajanje lekarniških dejavnosti in prvi prenos deleža v družbi s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti, ki nima izrecno določenega trajanja koncesijskega razmerja. V Poslanski skupini Svoboda kljub poizkusu predlagatelja po uresničitvi ustavne odločbe menimo, da je protiustavna pravna praznina le delno odpravljena, saj predlog zakona še vedno nejasno ureja vprašanje, ki ga je izpostavilo Ustavno sodišče. Vprašanje, kaj se zgodi s tistimi koncesijami, ki so bile v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti brez časovne omejitve podeljene zasebnikom in ki se preoblikujejo v gospodarsko družbo, ki je pravna oseba, tako ostaja nerešeno. Predloga zakona zato ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prijavljen k splošni razpravi vidim, da ta trenutek ni nihče. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnica predlagatelja. Besedo ima najprej predstavnik Vlade. Izvolite. Spoštovane in spoštovani! Področje koncesij je, kot smo videli, izredno občutljivo in tudi nekonsistentno področje, zato je Ministrstvo za zdravje pristopilo k proučitvi tega področja. Kljub zamudi pri odpravi neskladnosti izpostavljamo, da je primerno, da se odpravijo vse ugotovljene neskladnosti z eno jasno in popolno spremembo. Hvala. Hvala lepa. K besedi vabim še predstavnico predlagatelja Jelko Godec. Izvolite. Najlepša hvala. Predstavnika Vlade nisem dobro razumela oziroma tam, kjer je naredil piko, bi moral nadaljevati. Kaj je v bistvu – da boste proučili, okej tega smo že navajeni – da da se zadeva reši z eno jasno in popolno spremembo? Katera sprememba je to? To je prvo vprašanje. Vi ste bili v mnenju, tako kot je rekel moj kolega, zelo skopi oziroma rekli ste, da ste, da nasprotujete predlagani spremembi Zakona o lekarniški dejavnosti, in sicer ker se ne ve, kaj se zgodi s tistimi koncesijami, ki so bile v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti brez časovne omejitve podeljene zasebnikom, ki se na podlagi sedmega odstavka 121. člena ZLD-1 preoblikujejo v gospodarsko družbo, ki je pravna oseba. Mislim, da bi lahko glede na to, da se predvideva tudi sprememba 121. člena v našem predlogu, tudi to nejasnost rešili z amandmajem v drugem branju. Zato mi je zanimiva ta vaša izjava zdaj, da eno in jasno popolno spremembo. To je ena stvar, ki je zdaj ostala v zraku, in v bistvu ne vem, kaj ste želeli s tem povedati, bi bilo pa zanimivo slišati. Torej katera je tista vaša sprememba pri koncesijah, vsaj kar se tiče lekarniške dejavnosti, ki bi bila jasna in popolna. Strinjam se s kolegico, ki je imela stališče v imenu SD, da je Zakon o lekarniški dejavnosti eden izmed zakonov, ki doživlja veliko presoj na Ustavnem sodišču in tudi na Evropskem sodišču in da je to eden izmed katastrofalnih zakonov, ki jih je sprejela Cerarjeva vlada. To je zakon, ki ima v bistvu v čisto vsakem členu, skoraj v vsakem členu napake oziroma jih presoja Ustavno sodišče. Kar se pa tiče kolega, ki je dejal, da je potrebno vse zasebne oziroma vse koncesije na področju lekarniške dejavnosti – če lahko karikiram, ampak mislim, da je bilo to tudi rečeno – dobesedno ukiniti in spraviti vse na javne lekarne. Tu je pa treba spomniti na ustavna določila, da svoboda gospodarsko svoboda gospodarsko pobudo opredeljuje v ustavi kot svobodno ustanovitev gospodarskih subjektov. Torej reči, da se ne sme na določenih področjih ustanavljati gospodarskih družb oziroma da so nedovoljene, je, bom rekla, protiustavno. Kar se sicer drugače očita, češ da je tudi ta naš zakon takšen. Ampak moram reči, da je ta novela,

Mislim, da je pač to potrebno. Bi pa prosila vse v nadaljevanju, tudi v četrtek in petek bodo določeni zakoni, ki smo jih vložili v SDS zdaj, pa se nam očita, češ da jih nismo takrat, ko smo bili na Vladi – veste, na Vladi je bil marsikateri zakon v obravnavi, bom rekla, neformalno

veste, kako je to, če se z določeno zadevo ne strinjaš – pač ne gre naprej. Tudi vi se niste vsi podpisali pod novelo Zakona o nalezljivih boleznih. Tako da očitati to, češ da smo zdaj zato vložili pa prej nismo, da zdaj samo nekaj zavlačujemo s postopki – ne drži. drži. So različni vzroki, zakaj določeni zakoni niso bili poslani v proceduro v Državni zbor. In jaz vas lepo prosim, da si najprej pogledate, da so določeni zakoni vloženi v proceduro zato, ker so jih ustavili referendumi, ki so jih predlagali tamle čez, da je prišlo tudi do tega, da ni bilo dovolj koalicijske volje, da so določeni zakoni nastajali, pa jih je mandat prehitel, če lahko tako rečem. Eden izmed teh je tudi Zakon o lekarniški dejavnosti. Tu sem pričakovala z ministrstva, da boste bolj jasno povedali, kako zadeve reševati, da se ta stvar, ki je seveda na Ustavnem sodišču padla, tudi čim prej reši. Pravim še enkrat, pričakujem od ministrstva, ker ne gre za neko tako spremembo. Je pa res, še enkrat poudarjam, Zakon o lekarniški dejavnosti je katastrofa, kar se tiče tudi odločitev na Ustavnem sodišču. Hvala.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 interes? Ugotavljam, da interesa ni. Zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 29. 6. 2022, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja predloga zakona poslanki Janji Sluga. Izvolite. Hvala lepa. Štiri je tista številka, ki nam danes že ves čas odzvanja po glavi. Štiri odločbe ustavnega sodišča. Štiri identične, ki pravijo, da je vse tisto, kar je počela Vlada v času epidemije s svojimi odloki, protiustavno.

potem je bila ena odločba junija, naslednja zopet oktobra in izpred nekaj dni še četrta, naložile, da to protiustavnost odpravi. In so lanskega maja dale tej hiši dva meseca časa. Danes je končno tisti dan, končno tisti dan, ko bomo upoštevali te odločitve sodišča. Ko bomo sprejeli to, kar imamo danes na mizah, se bo zgodilo nekaj, kar so ljudje dve leti čakali to je, da nobena vlada več, nobena vlada več ne bo počela tega, kar je počela prejšnja. Nobena vlada več ne bo imela popolnoma prostih rok, da počne stvari mimo stroke, mimo ljudi, mimo dialoga in mimo zdrave pameti to, kar je počela prejšnja vlada. Ta zakon ne samo odpravlja to protiustavnost, ta zakon določa zelo natančno, kdo, kaj, kje, zakaj in kako dolgo lahko sprejema ukrepe. Določa stopnjevitost ukrepov, torej zavezuje, zavezuje, da se najprej sprejema najmilejše ukrepe, in šele če in ko ti ne delujejo, postopno prehaja na tiste bolj rigorozne. Tisto, kar je najbolj pomembno: ponovno daje besedo in težo stroki. Stroka, strokovna skupina je tista, ki bo odločala o tem, kaj so ukrepi, zakaj takšni ukrepi, zakaj je to smiselno in kaj bomo s tem dosegli. Stroka je tista, ki bo povedala Vladi, kaj mora storiti. In Vlada je po tem predlogu dolžna, dolžna upoštevati to, kar strokovna skupina predlaga. Vse, kar bo strokovna skupina predlagala, mora biti javno objavljeno. Zakaj? Zato, da v nasprotju s tem, kar se je dogajalo zadnji dve leti, ljudje zelo natančno vedo, kaj je stroka predlagala, zakaj je to dobro, kako dolgo bo veljalo, kaj bomo s tem dosegli, da bo lahko primerjala, kaj je rekla strokovna skupina, in da, če bi se zgodilo, da kakršnekoli stvari, ki jo predlaga strokovna skupina, Vlada ne bi upoštevala, Vlada to argumentirano, natančno, podrobno obrazloži. Še ena stvar, ki je v tem zakonu zelo pomembna, to pa je parlamentarni nadzor – kamen spotike, kamen, ob katerega se je spotaknila tudi Zakonodajno-pravna služba, pa vendarle. Po zelo tehtnem premisleku, po soočenju argumentov za in proti, po upoštevanju tudi mnenj strokovnjakov smo se odločili, da parlamentarni nadzor mora ostati. Mora. Vlada mora priti pred državni zbor, povedati, kaj, zakaj, kako, in državni zbor mora za to dati podporo. Še ena stvar. Niti besedice, niti besedice v tem predlogu ni o cepljenju. Ta zakon tega predloga cepljenja ne ureja. Tudi to je zelo pomembno. Na koncu pa čestitke Pravni mreži za nagrado državljan Evrope. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici mag. Tamari Kozlovič. Izvolite. Spoštovani! Odbor za zdravstvo je na svoji 2. nujni seji 23. junija 2022 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, in sicer po skrajšanem postopku, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga. Predlagateljica zakona je uvodoma predstavila ključne rešitve. Poudarila je, da je osnovni namen novele izvajanje odločbe Ustavnega sodišča, ki je ugotovilo, da zakon iz leta 1995 v nekaterih delih ni skladen z ustavo. Posebej je izpostavila, da predlog zakona v nobenem smislu ne uvaja obveznega cepljenja proti covidu, prav tako ne predvideva nobenega dodatnega zapiranja šol. Predlog zakona tudi ne uvaja nobenih novih prekrškovnih postopkov ali glob. Poudarila je, da je predlog zakona, da omejuje Vlado pri vseh tistih ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice posameznika, ter uvaja institut parlamentarnega nadzora. Državni zbor se bo po besedah predlagateljice najprej seznanil z morebitnimi vladnimi epidemičnimi ukrepi, šele po podaljševanju ukrepov nad 30, 60 ali 90 dni pa bo o njih glasoval. Mnenje Vlade je predstavil državni sekretar na Ministrstvu za zdravje mag. Tadej Ostrc. Poudaril je, da Vlada podpira cilj predloga zakona, to je čim prej odpraviti neskladje 39. člena z ustavo, in predlagal, da naj se predlog zakona v zakonodajnem postopku z amandmaji izboljša v skladu z opozorili Zakonodajno-pravne službe. Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je poudaril, da predlog zakona ne uresničuje v celoti vseh odločb Ustavnega sodišča in je v nekaterih delih nomotehnično pomanjkljiv. V nadaljevanju je Zakonodajno-pravna služba zavzela stališče, da lahko Državni zbor v primeru epidemije nalezljive bolezni sprejetje omejevalnih ukrepov, s katerimi se izvirno ureja človekove pravice in temeljne svoboščine, izjemoma prepusti Vladi, vendar pa mora Državni zbor v tem primeru že v zakonu določiti dovolj natančna in jasna vsebinska merila. Zakonodajno-pravna služba je podala pripombe tudi glede členov, ki se nanašajo na parlamentarni nadzor. Predlog zakona je po mnenju Zakonodajno-pravne službe pred sprejetjem potrebno še ustrezno dopolniti, predvsem pa pripombe upoštevati pri pripravi morebitnega novega zakona o nalezljivih boleznih. Stališče k predlogu zakona so na odboru podali tudi predstavniki Pravne mreže za demokracijo. V razpravi so bili opozicijski poslanci kritični do predloga zakona in opozorili, da je omenjeni instrument nadzora Državnega zbora nelogičen. Če je Vlada po vsebini kot izvršilna veja oblasti pristojna, da nekaj izvaja, se ji te pristojnosti ne more odvzeti. Nasprotnega mnenja so bili koalicijski poslanci, ki predlog zakona s predlaganimi amandmaji podpirajo in ocenjujejo, da je predvidena rešitev instrumenta parlamentarnega nadzora ustrezna. Ne more Vlada kot edini organ odločati v primeru epidemije nalezljive bolezni ter posledično odločati tudi o posegih v človekove pravice. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj, vključno s sprejetimi amandmaji, in jih sprejel z devetimi glasovi za in enim glasom proti. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so sprejeti amandmaji vključeni in je sestavni del poročila Odbora za zdravstvo.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 Najlepša hvala za besedo. Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovane poslanke in poslanci! Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije je 7. junija v mnenje Vladi Republike Slovenije posredovala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih po skrajšanem postopku, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga. Predlog zakona opredeljuje situacije, v katerih je dopustno, da Vlada z uredbo določi nujne, primerne in sorazmerne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni ter varovanje zdravja in življenja ljudi. Ukrepi se lahko nanašajo, primeroma naštevamo, na omejitev gibanja in zbiranja ljudi, prihodov iz okuženih držav, prometa z blagom, izvajanja storitev ali izvajanja delovnih procesov, izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, javnega shajanja in zbiranja zaradi kolektivnega uresničevanja verske svobode. Predlog zakona opredeljuje pogoje in postopek za uvedbo ter podaljšanje ukrepov in maksimalno trajanje uvedenih ukrepov. Predvideva tudi intenzivnejši in strožji parlamentarni nadzor nad podaljševanjem po vsebini istega ukrepa. Menimo, da je predlog zakona usmerjen v odpravo neskladja 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih z Ustavo Republike Slovenije, ki je bilo ugotovljeno z odločbami Ustavnega sodišča. v prvi odločbi Ustavnega sodišča določen dvomesečni rok za odpravo neskladja nekaterih vladnih odlokov v delu, v katerem so prepovedovali shode oziroma jih omejevali na do 10 udeležencev, ki se je iztekel 3. 8. 2021. V drugi odločbi Ustavnega sodišča je Ustavno sodišče odločilo, da je v neskladju z ustavo tudi 4. točka prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in Državnemu zboru naložilo, da ugotovljeno neskladje odpravi v roku dveh mesecev od objave odločbe. Zakon, ki je v obravnavi in ga je pripravila skupina pravnih strokovnjakov tudi kot odgovor na odločbe Ustavnega sodišča, tako naslavlja odpravo odločb. O podobnem predlogu zakona je bila tudi že opravljena javna predstavitev mnenj. Da sklenem. Vlada se je že zavezala, da bo pri obvladovanju morebitne epidemije ravnala na način brez represije, brez obveznega cepljenja, na podlagi strokovnih meril, tako da se bo celotno strokovno vodenje epidemije izvajalo na spoštovalo se bo izražanje mnenj in svobodnega gibanja, ter predvsem z vnaprej predvidenimi ukrepi. V luči navedenega Vlada predlagani zakon z amandmaji podpira. Hvala za pozornost. Hvala lepa.